**Leko, Josip (SDP)** Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika, drugo čitanje, PZ br. Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Kod donošenja ovog zakona se primjenjuju odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Raspravu su proveli sljedeći odbori: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za zaštitu okoliša, prirode, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Izvješća tih odbora primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog?

dan. Vrlo kratko o Nacrtu konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika. Tim izmjenama uredit će se sljedeća pitanja, prije svega obavljanje djelatnosti Zavoda za obnovu Dubrovnika usklađeno sa promjenom zakonskih propisa koja je u međuvremenu nastupila. To su propisi iz područja gradnje i prostornog uređenja i i sukladno dosadašnjim iskustvima obavljanja djelatnosti. Mijenjaju se i odredbe o osnivačkim udjelima Zavoda za obnovu Dubrovnika na način da će osnivači zavoda biti Republika Hrvatska s udjelom 35%, grad Dubrovnik s udjelom 55%, Dubrovačko-neretvanska županija s udjelom od Mijenja se broj članova Upravnog vijeća i to na način da će se dosadašnjih 5 članova povećati na 7 članova, od kojih će predsjednika i 2 člana imenovati i razrješavati gradonačelnik grada Dubrovnika, 2 člana imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, po jednog člana župan Dubrovačko-neretvanske županije i zaposlenici Zavoda za obnovu Dubrovnika. Mijenja se odredba kojom se uređuje sastav stručno-savjetodavnog povjerenstva na način da u isto upravno vijeće imenuje stručnjake iz područja zaštite graditeljske baštine, a po jednog predstavnika imenuje i središnje tijelo državne uprave nadležno za kulturu, za zaštitu okoliša i prirode, za graditeljstvo i prostorno uređenje, zatim Grad Dubrovnik, Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inžinjera graditeljstva, Društvo konzervatora Hrvatske i Društvo prijatelja dubrovačke starine. Mijenja se i odredba kojom se propisuju uvjeti što ih mora ispunjavati ravnatelj zavoda i to tako kako bi se uskladila sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Zavod za obnovu Dubrovnika financirat će se sredstvima osiguranim u proračunu osnivača i to na način da sredstva za plaće i materijalne troškove osiguravaju sukladno svojim osnivačkim udjelima, a za programe zaštite kulturnih dobara sredstva osigurava grad Dubrovnik od prodaje ulaznica za obilazak gradskih zidina. Prijelaznim odredbama propisuje se da danom stupanja na snagu ovoga zakona upravljanje i gospodarenje Dubrovačkim gradskim zidinama kao javnim dobrom u općoj upotrebi preuzima grad Dubrovnik te prestaju sva prava trećih osoba koje su po bilo kojoj osnovi koristile, upravljale ili gospodarile gradskim zidinama. Od dana stupanja na snagu ovog zakona bez pravnog učinka su svi pravni poslovi sklopljeni u svrhu upravljanja, korištenja ili gospodarenja starim zidinama. o zakupu poslovnih prostora i površina na starim zidinama koje je sklopilo Društvo prijatelja dubrovačke starine s trećim osobama ostaju na snazi, s tim da u pravni položaj zakupodavca stupa grad Dubrovnik. Društvo prijatelja dubrovačke starine dužno je predati u posjed gradu Dubrovniku stare zidine, odnosno sve nekretnine dubrovačkog fortifikacijskog sustava koje koristi i kojima upravlja, a koje nekretnine su u vlasništvu grada Dubrovnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona s cjelokupnom dokumentacijom.

sa suradnicama. Samo ću se referirati na jedan dio gdje ćemo imat prilike kasnije vezano za financiranje programa za obnovu ugrožene spomeničke cjeline grada Dubrovnika. Dakle, svake godine do sada pored sredstava koji su iznosili 50% neto od prihoda od dubrovačkih zidina koji su se automatski investirali u obnovu kulturnih dobara grada Dubrovnika i onog što podrazumijevamo pod nekadašnjom Dubrovačkom Republikom. Pored toga još Ministarstvo kulture gotovo svake godine iz svojih programskih sredstava izdvajalo između 4 i pol, pa u najboljim godinama i do 6 milijuna kuna. ovoj, u ovoj rečenici što je gospodin zamjenik ministrice rekao je grad Dubrovnik izgubio odmah, automatski praktički taj iznos za obnovu kulturnih dobara u startu. Mislim da je za svakoga onoga kojem je i malo stalo do baštine, koje i malo zna što ta zaštićena urbana cjelina predstavlja pa ako hoćete kao jedan i promotora Hrvatske što znači samo reduciranje tih sredstava u startu bez obzira na one druge odredbe koje će isto tako imati financijske reperkusije na obnovu zaštićene cjeline. Hvala lijepo. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Branka Bačića. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine zamjeniče izmjena ovog zakona svodi se samo na jedno, a to je da ovaj zakon dokida ugovor između grada Dubrovnika i Društva pijatelja dubrovačkih starina koje društvo gradskim zidinama upravlja već 62 godine, a na snazi je ugovor iz 2009. godine kojega je potpisao aktualni gradonačelnik grada Dubrovnika sa Društvom prijatelja dubrovačkih starina i koji ugovor vrijedi, na snazi je do 2019. godine. Dakle, ovim zakonom sada taj ugovor dokidamo. I bilo bi korektno gospodine zamjeniče ministra da ste tu najvažniju odredbu ovog Zakona u svom uvodnom dijelu prokomentirali i da ste upoznali zastupnike u Hrvatskom saboru i hrvatsku javnost zbog čega, koji su to razlozi da se Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo kulture usmjerilo ovim zakonom na ukidanje tog pravno valjanog ugovora između grada Dubrovnika i Društva prijatelja dubrovačkih starina. Bilo bi dobro da je na taj način otvorena rasprava o ovom zakonu, jer sve drugo što je u ovom zakonu napisano isključivo je u funkciji da grad Dubrovnik na temelju ovog zakona onda može preuzesti upravljanje gradskim zidinama i raspolaganje gradskim zidinama koje je upravljanje odlukom gradskog vijeća prepušteno tom istom Društvu prijatelja dubrovačkih starina do 2019. godine, a s današnjim danom Društvo temeljem ranijih ugovora upravlja i raspolaže tim zidinama 62 godine. Dakle, bilo je korektno od vas da ste u uvodnom dijelu rekli koji su to razlozi naveli Vladu da takav ugovor ovakvim zakonom stavi van snage. Dobro. Hvala lijepo. Sad bismo prešli na diskusiju u ime klubova i prvi će u ime Kluba zastupnika, a oprostite pardon. Odbori, tako je. tako je. Evo onda imamo li možda predstavnike odbora koji žele uzeti riječ? Izvolite uvaženi zastupnik Ronko. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministrice, kolegice i kolege. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo na svojoj 27. sjednici održanoj još 12. prosinca prošle godine razmotre ovaj prijedlog zakona i to kao matično radno tijelo. U uvodnom izlaganju predstavnika predlagatelja bila je pomoćnica ministra kulture. Istaknula je da se ovim predloženim zakonskim tekstom na novi način uređuje upravljanje Zavodom za upravljanje Dubrovnika, da se mijenja sastav Stručno-savjetodavnog povjerenstva Zavoda, da se mijenja ovlaštenik upravljanja i gospodarenja dubrovačkim hortifikacijskim sustavom, te način financiranja Zavoda za obnovu Dubrovnika. Osnivači Zavoda su Republika Hrvatska s udjelom od 35%, grad Dubrovnik 55% i Dubrovačko-neretvanska županija sa 10% a sredstva se osiguravaju i sukladno osnivačkim udjelima. U raspravi je riječ uzeo i predsjednik Društva prijatelja dubrovačkih starina. Istakao je da Društvo djeluje već 62 godine, da upravlja i gospodari gradskim zidinama temeljem ugovora koji je sklopljen između grada Dubrovnika i Društva, da je ponosan na rezultate koje je ostvario i da izražava žaljenje što se predloženim zakonom raskida navedeni ugovor bez prava na sudsku zaštitu ili očitovanje Gradskog vijeća grada Dubrovnika. U raspravi je također zatraženo da se preispita i postotak izdvajanja za programe zaštite spomenika kulture i sredstava koje osigurava grad Dubrovnik od onog ukupnog neto prihoda u visini od najmanje 50% prihoda koje grad Dubrovnik ostvari od prodaje ulaznica za obilazak tih zidina. Također je iskazano mišljenje da ne treba u predloženom tekstu naziva zakona koji je predložen kao Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika, dakle da ne treba izostavljat termin ugrožena ne samo zbog potresa koji je oštetio nego i zbog latentne potencijalne opasnosti s obzirom da se cijelo područje nalazi u devetoj i desetoj seizmičkoj zoni već i zato što je ta baština oštećena i ratnim razaranjima u vrijeme agresije na RH, a isto tako i zbog toga što se objekti koriste i od strane brojnih posjetitelja. Pritom je valjalo imati na umu da je i sama predložena formulacija ugroza je moguće i kvalitetnija aplikacija kod apliciranja sredstava fondova EU. Odbor je sa 6 glasova za, 1 protiv i 1 suzdržanim predložio Hrvatskom saboru donošenje zakona o izmjeni Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika uz sljedeće amandmane. Dakle prvo na članak 1. U članku 1. u nazivu zakona iza riječi obnovi dodaje se riječ ugrožene tako da glasi: "Zakon o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika." I drugo na članak 2., članak 2. briše se. Evo, hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. U ime Odbora za zaštitu okoliša i prirode riječ će uzeti uvaženi zastupnik Branko Bačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine zamjeniče, poštovane kolegice i kolege. Odbor za zaštitu okoliša i prirode na temelju članka 179. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio je predloženi konačni prijedlog zakona kao zainteresirano radno tijelo. U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja prezentirala je razlike između rješenja koja se predlažu konačnim prijedlogom zakona u odnosu na rješenja iz prijedloga zakona. Sjednici odbora nazočio je predsjednik Društva prijatelja Dubrovačke starine te je izrazio žaljenje što predlagatelj nije usvojio brojne primjedbe iznesene na Odboru za zaštitu okoliša i prirode, Odboru za zakonodavstvo te Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu prilikom rasprave o prijedlogu zakona u prvom čitanju. Predsjednik društva ponovno je naglasio da je upravljanje i gospodarenje gradskim zidinama regulirano ugovorom sklopljenim između grada Dubrovnika kao vlasnika zidina s jedne strane i Društva prijatelja Dubrovačke starine s druge strane. Ovakav ugovorni odnos temelji se na odluci Gradskog vijeća donesenoj na prijedlog gradonačelnika grada Dubrovnika. Istaknuo je da navedeno društvo uspješno djeluje već 62 godine. Upozorio je da predloženi zakon kojim se raskida navedeni ugovor u korist jedne od ugovornih strana i bez prava na sudsku zaštitu predstavlja opasan presedan u pravnoj praksi. Ovo tim više što se o predloženom zakonu Gradsko vijeće grada Dubrovnika nije očitovalo. Istaknuo je da je predloženi zakon neprihvatljiv s ustavnog i zakonskog aspekta te je ocijenio da će to pokazati i provjera ustavnosti ovog zakona. Dotaknuo je i upitnim naznačio odredbe članak 36. od kojih je posebice izdvojio odredbe kojima je definirana obveza društva nad predaju cjelokupne dokumentacije u posjed gradu Dubrovniku kao i cjelokupnih a temeljem valjanog ugovora zakonito stečenih novčanih sredstava. Nakon uvodnog obrazloženja u raspravi je od dijela članova odbora izraženo stajalište da obrazloženje predloženog zakona ne nudi argumente koji bi ukazali na potrebu i opravdanost donošenja ovakvog zakona. Istaknuto je da se navedeno društvo u 62 godine djelovanja dokazalo kao pravna osoba koja sustavno i kvalitetno upravlja i gospodari gradskim zidinama te drugim objektima kulturnog povijesnog naslijeđa Dubrovačke Republike. U tom smislu od predstavnice Ministarstva kulture zatraženo je pojašnjenje je li razlog donošenja ovog zakona eventualno nezadovoljstvo Ministarstva kulture stanjem gradskih zidina? Nazočna predstavnica Ministarstva kulture istaknula je da je Ministarstvo kulture zadovoljno stanjem gradskih zidina te Stonskih zidina također ali da je ovdje riječ o kulturnoj baštini Dubrovačko-neretvanske županije i promjeni uloge odnosno proširenju ovlasti zavoda. U kontekstu te nove uloge zavoda u nastavku rasprave upitnim je ocijenjeno financiranje imovine drugih jedinica lokalne samouprave primjerice Stonskih zidina iz Proračuna grada Dubrovnika. Raspravljeno je i o transparentnosti troška 50% neto prihoda koje grad Dubrovnik ostvari od prodaje ulaznica za ulazak gradskih zidina. Upozoreno je da je tijekom rasprave u prvom čitanju naglašena potreba da grad Dubrovnik dostavi cjelovitu informaciju o utrošku navedenih sredstava. U tom kontekstu predsjednik društva istaknuo je da društvo redovno dostavlja Gradskom vijeću izvješće o trošku 50% sredstava od prodaje ulaznica kojima raspolaže društvo te je naglasio kako Gradsko vijeće dosada nije imalo primjedbi na navedena izvješća. Pozornost je skrenuta i na odredbe članka 9. kojim se mijenja članak 11. važećeg zakona u dijelu u kojem su regulirani osnivači zavoda i njihovi udjeli. Upozoreno je na promjenu u drugom čitanju u odnosu na prvo čitanje. Naime, za razliku od prvog čitanja u kojem je bio predložen udio RH od 60%, grada Dubrovnika od 30% te Dubrovačko-neretvanske županije od 10% u drugom čitanju ovaj omjer je promijenjen u korist grada Dubrovnika čiji je udjel 55%. Uz ovu promjenu kojom većinski udio preuzima grad Dubrovnik i dalje ostaje upitnim i u prvom i u drugom čitanju predloženo te ničim argumentirano smanjenje udjela Dubrovačko-neretvanske županije s 20 na 10%. Dio članova odbora podržao je predloženi zakon te istaknuo da je posebno u uvjetima kada se zalažemo za decentralizaciju legitiman zahtjev jedinice lokalne samouprave da raspolaže svojim najvrednijim resursima. U tom smislu izražen je poziv da se podrži predloženi zakon i stav Ministarstva kulture te grada Dubrovnika nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj je naglašeno da kod ocjenjivanja opravdanosti ovog zakona treba imati na umu da je riječ o ugovoru koji nije nametnut lokalnoj razini tj. gradu Dubrovniku već da je riječ o ugovoru koji je sklopljen i potom mijenjan 2009. godine temeljem odluke Gradskog vijeća. Ponovno je upozoreno da predlagatelj ovog zakona nije grad Dubrovnik već Vlada Republike Hrvatske te da se Gradsko vijeće o ovom prijedlogu zakona nije očitovalo. Nakon provedene rasprave odbor nije utvrdio stajalište u potpori za donošenje ovog zakona jer su glasovi 12-rice nazočnih članova bili podijeljeni i to 6 glasova za, 5 protiv **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. A sada će u ime Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu riječ uzeti uvaženi zastupnik Jasen Mesić. Hvala potpredsjedniče. Evo s obzirom što su kolege podnosili izvješća sa drugih odbora pa ću skratiti. Dakle, i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora na 36.sjednici od 10.prosinca 2013.godine raspravljalo drugo čitanje prijedloga Zakona o izmjena Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika u svojstvu matičnog tijela. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja naveo je razlike između rješenja koja se prilažu konačnom prijedlogom zakona odnosu na rješenja iz prvog prijedloga zakona odnosno prvog čitanja o čemu su i kolege iz drugih odbora govorili. No u raspravi na prijedlog zakona iznijete su značajne primjedbe. Pojedini članovi odbora su upozorili da će implementacija pojedinih odredbi pridonijeti narušavanju načela trodiobe vlasti, posebno odredbe prijedloga kojima se retroaktivno ukidaju učinci pravnih poslova sklopljenih među trećim osobama. Budući da pojedine odredbe prijedloga nisu u skladu s odredbama UNESCO-ove Konvencije za zaštitu kulturnih dobara, iskazane su i primjedbe na odredbe članaka 2 i 3 drugog čitanja zakona. U djelu rasprave u programima zaštite spomenika kulture istaknut je prijedlog da se utvrdi obaveza grada Dubrovnika, da sredstva od prodaje ulaznica za obilazak gradskih zidina mora utrošiti u spomeničku baštinu, ujedno je iskazano žaljenje što ovaj odbor sukladno dogovoru o rečenom prijedlogu nije održao tematsku sjednicu. Odbor je proveo i glasovanje i većinom glasova 6 za i 1 suzdržan i 4 protiv Odbor je odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje zakona o izmjenama Zakona o obnovi i ugroženosti spomeničke cjeline Dubrovnika uz uvjet prihvaćanja amandmana na članak 32 a i u članku 32, i izmijenjenom članku 43 stavak 2 se mijenja se i glasi: " Za programe zaštite spomenika kulture sredstva osigurava grad Dubrovnik od ukupnog neto prihoda u visini od najmanje 50% od najmanje 50% neto prihoda kojeg grad Dubrovnik ostvario od prodaje ulaznica za obilazak gradskih zidina uključujući i sljedeće troškove: geološka, geomehanička i konstrukcijska i druga istraživanja koja prethode sanaciji građevine i prostor unutar spomeničke cjeline s …/Govornik se ne razumije./… unutar spomeničke cjeline, izgradnji i saniranja komunalne infrastrukture spomeničke cjeline, izrade studija, programa, projekata, tehničke i druge stručne dokumentacije u fazi pripreme.". Dakle u obrazloženju se još navodi da predloženim amandmanom određuje se da grad Dubrovnik osigurava

govoriti, podijeliti vrijeme uvaženi zastupnik Bačić i zastupnik Mesić. Izvolite poštovani zastupnik Branko Bačić. **Bačić, Branko poštovani gospodine zamjeniče sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege, klub HDZ-a neće podržati prijedlog Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika i navesti ću nekoliko razloga. Prvi razlog je zbog toga što je predloženi zakon protuustavan i štetan. Naime, on krši načelo trodiobe vlasti, zakonodavac preuzima ulogu pravosudnog tijela jer predloženim zakonom zadire se u neovisnost pravosuđa te on predstavlja opasan presedan u pravnoj praksi u RH. Ovaj Ovaj zakon ulazi u građansko pravni odnos između dviju pravnih osoba koji su taj pravni odnos uredile međusobnim ugovorom i u slučaju prijepora ugovorile nadležnost pravosudnog tijela tj. nadležnog Općinskog suda u Dubrovniku. Stoga je pravno nedopustivo zakonom raskinuti pojedinačni ugovor odnosno konkretni pravni posao sklopljen među trećima jer bi to predstavljalo grubo kršenje osnovnih postulata pravnog poretka svake uređene države, načela trodiobe vlasti prisvajanjem sudskih ovlasti te ustavnih načela zakonitosti i pravne sigurnosti jer raskinuti pojedinačni pravni posao mogu isključivo ugovorne strane i u slučaja spora nadležni sud. U konkretnom slučaju RH odnosno Ministarstvo kulture nisu ugovorne strane ugovora koji se ovim zakonom namjerava raskidati već su to grad Dubrovnik i društvo prijatelja Dubrovačke starine a neustavnost odredbe prema kojoj se Ministarstvo kulture kao tijelo izvršne vlasti

odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj odnosno regionalnoj samoupravi to ovlašteno činiti isključivo gradsko vijeće grada Dubrovnika, gradsko vijeće grada Dubrovnika nikada nije sudjelovalo u javnoj raspravi oko donošenja zakona ovakvog sadržaja niti donijelo odluku kojom bi izvršavanje vlasničkih ovlasti na gradskim zidinama prenijelo na Vladu RH. Stoga mi u klubu HDZ-a pozivamo Vladu da posluša te primjedbe struke te iz procedure donošenja povučete predloženi zakon kako ne bi došlo u poziciju da Ustavni sud ruši i ovaj zakon kao što je to bio slučaj kod odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Zakona o porezu na dohodak, kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama, akta Ministarstva znanosti i obrazovanja i sporta RH u svezi usklađenja novih udžbenika s pravopisom ili pak pokušaja da se poništi odluka Hrvatskog sabora o raspisivanju državnog referenduma definiciji braka. Predlažemo Vladi da povuče ovaj zakon kako ne bi ponovno bili u poziciji da Ustavni sud zbog njegovih pravno i stručno utemeljenih odluka prozivate da je politički obojen. Drugi razlog je činjenica da je ovaj zakon kontradiktoran odnosno neprovediv. U čemu se sastoji kontradiktornost odnosno neprovedivost ovog zakona? Naime, prema važećem zakonu u članku 1 stavku 3.lregulirano je da se odredbe ovog zakona koji se odnosi na obnovu spomeničke cjeline primjenjuju i na obnovu ljetnikovaca i drugih nepokretnih kulturnih dobara na području devete seizmičke zone što uključuje Rijeku Dubrovačku, Župu Dubrovačku, Konavle, Elafite te Dubrovačko primorje, to jest gotovo na području cijele bivše Dubrovačke Republike. Kako se Zakonom o područjima županija, gradova i općina danas na tom području proteže nekoliko jedinica lokalne samouprave općina Konavle, grad Dubrovnik, općina Župa Dubrovačka, općina Dubrovačko primorje i općina Ston a prema prijedlogu izmjena i dopuna ovog zakona cjelokupno financiranje obnove te spomeničke cjeline utvrđeno iz proračuna grada Dubrovnika time je zabranjeno gradonačelniku grada Dubrovnika zakonom zapriječeno da iz proračuna grada Dubrovnika ulaže u imovinu drugih jedinica lokalne samouprave kako je ovim zakonom predviđeno. To znači da zavod temeljem ovog zakona više ne može financirati cijelu spomeničku baštinu kako je to definirano člankom 1.važećeg zakona. Nadalje, predloženi zakon protivan je i Strategiji zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog razvoja. Ako bi bilo tko od nas saborskih zastupnika ili od građana RH i sada posjetio web stranice Ministarstva kulture onda bi pročitao da je na vašim stranicama gospodine zamjeniče i danas se može iščitati iz strategije u kojoj piše "Kako se Društvo prijatelja dubrovačke starine ističe kao ogledni model što se posebno referira na usporedive europske prakse jer već 40 godina temeljem ugovora sa gradom Dubrovnikom upravlja gradskim zidinama, ubire prihod od ulaznica, a sva prikupljena sredstva ulaže natrag u obnovu spomenika što je zasigurno jedan od najuspješnijih i najinovatnijih primjera održivog korištenja kulturne baštine". baštine". Na Odboru za zaštitu okoliša i prirode i postavio pitanje predstavnici Ministarstva kulture da li je razlog donošenja ovog zakona nezadovoljstvo Ministarstva kulture stanjem Gradskih zidina grada Dubrovnika. Dapače, gospođa predstavnica Ministarstva kulture je rekla da je Ministarstvo kulture itekako zadovoljno stanjem gradskih i Stonskih zidina. Pa stoga umjesto da se društvo nagradi za takav rad u proteklih proteklih 60 godina ovim se zakonom kada su u pitanju dubrovačke starine zabranjuje daljnje djelovanje, a imovina sukladno članku 36.istog zakona mu se konfiscira. Treba imati na umu da ovaj zakon nije podržala ni struka te u tom smislu bi trebalo posebno izdvojiti ocjenu Društvu povjesničara i konzervatora Hrvatska koji mole Vladu da ne donosi ovaj zakon i da odustane od oduzimanja zidina Društvu prijatelja dubrovačkih starina. Nadalje, o dvostrukom aršinu koje provodi Ministarstvo kulture najbolje govori podatak da je ministrica kulture gospođa Andrea Zlatar Violić u Šibeniku osigurala sredstva Udruzi mladih za održavanje Tvrđave Barone i na taj način što je za pohvaliti proslijedila tom istom društvu sredstva koja bi trebalo održavati Šibenske gradske zidine i tvrđave, a u isto vrijeme ovim zakonom se jednom društvu koje je već 62 godine besprijekorno rekao bih održava dubrovačku kulturnu dubrovačku kulturnu i graditeljsku baštinu ovim se zakonom to isto društvo razvlašćuje. Nije nam jasno također koji su to razlozi naveli Vladu da u ovom prijedlogu zakona smanji udjel Dubrovačko-neretvanske županije koja je do današnjeg dana odnosno do sutrašnjeg dana ako zakon bude usvojen u ovakvom obliku u ovakvom prijedlogu, smanjuje se njezin udjel u vlasništvu sa 20 na 10%. Možemo postaviti pitanje koji je temelj zbog čega Ministarstvo kulture odnosno Vlada predlaže ovaj zakon? u javnosti Dubrovačko-neretvanske županije i grada Dubrovnika pretpostavlja se da su dva bitna razloga. Prvi razlog je da se s obzirom na iznos sredstava koje društvo uprihodi od korištenja Dubrovačkih zidina i koji iznosi 50 milijuna kuna jednostavno žele priskrbiti gradu Dubrovniku i na taj način doprinositi krpanjem proračuna grada Dubrovnika koji je doista iznimno veliki u odnosu na ostale jedinice lokalne samouprave. I drugi je razlog zbog kojega Vlada izlazi u susret gradonačelniku Dubrovnika, a to je da se nastavi daljnja komercijalizacija dubrovačko povijesne kulturne baštine. Zbog toga klub HDZ-a ne može podržati ovakav prijedlog zakona već predlaže da ga Vlada povuče ili ako ga ne povuče da se ostavi rok od 60 dana u kojemu roku će gradsko vijeće održati tematsku sjednicu na temu Dubrovačkih gradskih zidina pa bi bilo dobro da Vlada najprije posluša stav Dubrovačkog gradskog vijeća pa tek onda se izjasni o daljnjoj sudbini ovakvog prijedloga zakona. Hvala. A u nastavku će gospodin Mesić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Bačić je dosta toga rekao. Nevjerojatno da smo uspjeli i zaštitu spomenika kulture ispolitizirati. Nešto što nikome nije uspjelo zadnjih 60 godina. Mijenjale su se i države i vlasti i sustavi i nikome do sada do novoizabranog gradonačelnika nije palo na pamet da kreira do sada neviđenu politiku i da uzima upravljanje Dubrovačkih zidina Društvu prijatelja starina koje uzgred budi rečeno svojim radom te zidine očuvalo. Recite mi kolegice i kolege jednog jedinog stručnjaka iz područja zaštite baštine koji podržava ovaj prijedlog, jednog jedinog u RH a možete i šire. Pokažite mi jednu jedinu stručnu referencu koja tvrdi da je novi način bolji. Pogledajte dopise Društva konzervatora, Društva povjesničara umjetnosti, pogledajte čitav prilog jednih dnevnih novina gdje imate desetak povjesničara umjetnosti intelektualaca koji opisuju zbog čega ovakav zakon kakav je treba ostati. Jel se sjećate da je bio jedan zakon iz područja kulture gdje ste imali ovakvu reakciju poseban prilog u jednim novinama dnevnog tiska? Jeste ikad imali ovakav unisoni stav struke oko nečega? Posebno se obraćam kolegicama i kolegama iz SDP-a. Svoj glas je digla i Hrvatska podružnica ICOMOS-a. Inače ICOMOS vam je apostrofiran u UNESCO-voj Konvenciji za zaštitu baštine kao ona nevladina organizacija međunarodna nevladina organizacija koja daje ocjenu da li je neko kulturno dobro može biti na listi svjetske baštine ili ne može. Oni daju stručnu prosudbu, a Skupština UNESCO-a onda to izglasava. I ta podružnica vam diže glas protiv ovog prijedloga zakona. A od vladajuće koalicije na to čujemo samo muk. Šta se dešava sa spomeničkom rentom u gradu Dubrovniku? To smo govorili prilikom prvog čitanja. Gospodine zamjeniče ministrice lijepo vas molim da nas izvijestite da li je spomenička renta u gradu Dubrovniku trošena sukladno zakonu. Nekoliko puta smo vas to pozivali. Šta može Ministarstvo kulture pritisnuto stranačkom stegom direktno povezanim sa HNS-ovim gradonačelnikom i parcijalnim stranačkim interesima u ovom trenutku napraviti. Ovo je pravi moment kada ministar kulture ima šansu oduprijeti se i sačuvati dignitet ministarstva. A ne ga istrgovati zbog mira u stranačkim forumima. I pitam vas ja koje to Ministarstvo kulture koje u svom zakonu pogledajte što predlaže. Pod obnovom prema ovome zakonu smatraju se sve aktivnosti u smislu očuvanja, održavanja i revitalizacije koje podrazumijevaju sanaciju, konzervaciju, restauraciju itd., a provodi se prema odredbama ovog Zakona, Zakona o zaštiti i očuvanju i pazite sad i propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje u zaštićenoj cjelini Dubrovnika. Gradnje, čega pitam vas ja. Novih stanova, apartmana na položaju Pustijerne za koga i tko će izmešetariti taj prostor? Da li je moguće da se u članku 4. to namjerava, moguće unošenje novih sadržaja koji proizlaze iz suvremenih potreba stanovanja te obavljanje gospodarskih, kulturnih i drugih djelatnosti. Kojih drugih djelatnosti? Kojih to suvremenih drugih djelatnosti unutar zidina Dubrovnika i gdje pitam vas, na Stradunu, ispred Kneževog dvora, u klaustru Samostana Klarisa? Neka mi se nađe taj stručnjak zaštite spomenika u Republici Hrvatskoj neka mi to objasni. Članak 5. obnova spomeničke cjeline provoditi će se prema programima obnove spomeničke cjeline u skladu sa postojećim dokumentima prostornog uređenja i propisima kojima je uređena gradnja građevina unutar dubrovačkih zidina. Kolegice i kolege ovo nema nikakve veze sa bilo kakvim ideološkim, političkim i bilo kakvim drugim različitostima nas ovdje u Hrvatskom saboru. Ovo je 1/1 želja da netko bude iznad grada, da netko dobiva takvu moć kakva je u suprotnosti sa svim međunarodnim stručnim dokumentima, u suprotnošću sa UNESCO-m i suprotnošću šta oni propisuju. Rekao sam vam već u replici koliko se u startu sredstva ovdje gubi. Šta će biti sa prostorima sa kojima se već priča po gradu Dubrovniku da će biti dati u razno razne namjene? Hoće završiti ko Revelin u sustavu kulturocida? Hoće li kompletna naša služba vanjskih poslova zajedno sa Ministarstvom kulture na sljedećem zasjedanju UNESCO-a morati objašnjavati da Dubrovnik nije Dresden koji je izbrisan sa liste kulturnih kulturnih dobara, svjetske liste zbog toga što se nisu pridržavali propisa konvencije? Da li znate da je doprinos dubrovačkog Društva prijatelja dubrovačke starine taj zašto i …/Govornik se ne razumije./… Sv. Vlaha upisana u listu nematerijalne baštine, jer ona izričito propisuje i kaže da je kulturna baština uvijek plod načina i života ljudske zajednice na tom području. I da samo zato što je to dvoje spojeno i jedno i drugo zaslužuje biti na listi. Ovaj Zakon je protiv toga i jednoga i drugoga i trećega i to vam ne govori HDZ nego cjelokupna stručna javnost. Molim vas imajte to na umu kada ćete glasovati. zastupnik uvaženi Jozo Radoš. Izvolite. **Radoš, Jozo (HNS)** Kolega Bačić vi ste rekli da se ovim Zakonom poslovi iz sudske nadležnosti prebacuju u zakonodavni postupak. Ali za svakako nije poželjna situacija ali niste ni jednu riječ rekli o tome da je davanje javnoga dobra na upravljanje bilo kome drugome osim poduzeću koje je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave suprotno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Zaboravili ste jednako tako da se raspolaganje javnim dobrima nekome može dati ili ta dobra otuđiti samo temeljem javnog natječaja i po tržišno utvrđenoj cijeni. Te dimenzije pravnosti ovoga slučaja vas očito ne zanimaju. To su važne stvari. I ta protuzakonita situacija što se tiče zidina grada Dubrovnika traje već desetke godina i nikome ništa. I sada kada Vlada pokušava razriješiti tu jednu nepravednu, odnosno nepravnu situaciju sada vi nalazite druge argumente da se radi o zadiranju u sudske u sudske nadležnosti. Zacijelo to nije najbolja situacija da se zakonom mijenjaju nekakvi pravni poslovi i pravni akti ali ti pravni akti su protivni zakonu. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Branko Bačić. kojom su definirane ugovorne obveze između Društva prijatelja dubrovačkih starina i grada Dubrovnika donijelo je predstavničko tijelo grada Dubrovnika na prijedlog gradonačelnika Andra Vlahušića 2009. godine. No tada ne nastaje taj ugovorni odnos između grada Dubrovnika i Društva prijatelja dubrovačkih starina, on nastaje puno prije, on nastaje prije 62 godine. A u međuvremenu je u nekoliko navrata taj ugovorni odnos između grada i društva mijenjan i usklađivan sa tadašnjom zakonodavnom regulativom. Ali sve i da ste u pravu i da taj ugovor nije sklopljen na pravno valjani način, onda u tom ugovoru jasno piše tko je nadležan za rješavanje takvog spora koji bi nastao između grada Dubrovnika i Društva prijatelja dubrovačkih starina. No zar vama nije znakovito da niti gradonačelnik Dubrovnika, a niti Gradsko vijeće Grada Dubrovnika kao predstavničko tijelo nije pokrenulo proceduru izmjena ugovora ako smatra da je u pravu i da taj ugovor nije pravno valjan, pri nadležnim Općinskim sudom u Dubrovniku. Onda tko daje zapravo nama ovdje u Hrvatskome saboru da taj ugovor raskidamo i preuzimamo na sebe ovlasti koje su tim ugovorom date u nadležnost pravosudnom tijelu i u tome je neustavnost ovakvog jednog zakona kojim se uređuje umjesto pravosudnog tijela čija je nadležnost tim međusobnim ugovorom definirana. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nova replika, poštovani zastupnik Josip Borić. Hvala lijepo. Kolega Bačić, mene ovo zaista iznenađuje, čudi me, jer koliko znam ovo društvo je osnovano u vremenu komunizma, komunističkom vremenu, u razdoblju kada je svako organiziranje građana bilo pod kontrolom partije i oni su tada imali više razumijevanja za to društvo, za te vrijednosti nego danas kad imamo slobodu u kojoj trebamo uživati. Mi danas imamo slobodu, a vidimo očito nerazumijevanje jedne vlasti, jednog ministarstva, jedne stranke i ne čudim se ja HNS-u, čudim se SDP-u koji ovo podržava. Koji je tu interes SDP-a? Jer netko je snimio negdje postoje novci, imao je do sada prst, sad hoće cijelu ruku. Što mu je to trebalo? Ali nije to jedini slučaj, sjetimo se ove žičare za Srđ. I tamo je netko morao obnoviti to, pokrenuti posao, evo Zakon o koncesijama, hoće Andro da upravlja i time i sve za njega, na tuđoj muci, na tuđem radu, na tuđim uspjesima. I zaista ovo je jedinstveni primjer neviđene prakse do sada da sada HNS valjda i uz potporu SDP-a ukida do sada stečeno povijesno nekakve vrijednosti i da ova koalicija ustraje i dalje u tome da je da je to jedino što je dobro i što će preporoditi sada život u Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Borić, nažalost komunistički način razmišljanja je često i danas u glavama mnogih pojedinaca pa to ne treba samo onda ekskluzivno vezivati za jedno razdoblje naše povijesti. Ovo je primjer kako i na koji način se pokušava izvaninstitucionalno ako tako mogu reći ili izvan dogovora koji je nastao jednu stranu u jednom ugovoru staviti van strane, obespraviti, njenu imovinu konfiscirati. Gotovo je neshvatljivo da u članku 36. zakona je takav tekst napisan kao da je neka presuda iz tamo ranih '50.-tih godina kada je građanima oduzeta i konfiscirana imovina. Taj članak zakona jednostavno je identičan rekao bih nekakvim presudama u ime naroda koje su se događale i kojima su ljudima oduzimana imovina. Na identičan način se jednom društvu koje je ogledni primjer i model upravljanja kulturnom baštinom ne samo u Hrvatskoj nego i na širim prostorima mu se iz razloga što se takav način raspolaganja sredstvima i to ne malim sredstvima koje to društvo ubire, sada očito svidjelo dubrovačkom gradonačelniku koji bi ta sredstva uzeo za krpanje proračuna s jedne strane, a s druge stran ono što se u dubrovačkoj javnosti govori, omogućuje komercijalizaciju dubrovačke spomeničke baštine. Hvala gospodine predsjedniče. osvrnuo se na to odnosno htio je oblatiti dodatno ministricu kulture koja je jednom prigodom znači obećala odnosno rekla da će Ministarstvo kulture podržati u programima udrugu iz Šibenika koja volontira na programima očuvanja baštine Dubrovnika, koja ima slične zadaće istina je kao što ima i ova udruga u Dubrovniku, međutim ona funkcionira na volonterskoj osnovi volonterski se bavi tim programima i ministarstvo te programe podupire. A u ovom prijedlogu zakona se radi o sasvim nečem drugome, radi se o udruzi, o društvu koje se bavi de facto komercijalnom djelatnošću, odnosno naplaćuje ulaznice i u onom dijelu kad je gospodin Mesić govorio o tome da će nedostajati 4-5 milijuna kuna koje je inače ministarstvo prema Dubrovniku davalo i iskazivalo u svom proračunu za očuvanje baštine Dubrovnika. Mora znati također da mi moramo ići u pravcu toga da ako neku baštinu možemo i komercijalno koristiti, u ovom slučaju se radi o zidinama, prepoznatljivom turističkom i kulturnom brendu Dubrovnika, da ako ti prihodi po toj osnovi rastu, a rastu to je sasvim očigledno jer su u zadnjem izvješću negdje već približno 60-tak milijuna kuna, a bili su godinu prije 10-tak milijuna kuna manje, da onda ta neka sredstva koja imamo u državnom proračunu možda uputimo prema nekim drugim programima na drugim mjestima, ako Dubrovnik sam odnosno te zidine mogu na komercijalnoj osnovi doći do sredstava i uložit ta sredstva u obnovu te baštine i razvijat neka druga mjesta na kojima se ta ista baština može staviti u takvu funkciju. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ne znam poštovana kolegice u čemu ste me demantirali, evo ja nisam shvatio iz vaše replike u čemu ste me demantirali jer ste vi potvrdili da je ministrica kulture Udruzi mladih "Juraj Dalmatinac" čini mi se u Šibeniku osigurala sredstva koja bi sredstva uložili na uređenje, sanaciju tvrđave Barone u Šibeniku. Za vašu informaciju i Društvo prijatelja dubrovačkih starina je udruga građana, neprofitna organizacija i članovi udruge nemaju nikakvu naknadu i oni su volonteri i to dugi, dugi niz godina su volonteri koji rade na dobrobit dubrovačkih zidina i dubrovačkih starina i dubrovačke kulturne baštine. To što društvo tijekom upravljanja zidina ima određene troškove za naplatu ulaznica, što plaća zaposlenike koji omogućavaju posjet tih istih dubrovačkih starina to nije naknada koja ide ka članovima društva, nego isključivo zaposlenicima koji za račun društva taj posao obavljaju. A cjelokupni iznos koji je Društvo prijatelja dubrovačkih starina ubire temeljem posjeta dubrovačkih zidina se vraća u obnovu tih istih zidina. I mislim da možemo biti ponosni kako i na koji način to društvo raspolaže tim nekretninama, kako ih uređuje i kako ih održava i kako se uopće održava kulturna i i graditeljska baština grada Dubrovnika. I društvo o načinu trošenja svojih sredstava uredno godišnje izvješćuje Gradsko vijeće grada Dubrovnika koje do danas, pazite do danas nikada nije imalo primjedbe na takav način i utrošak sredstava koje društvo ubire temeljem naplate ulaznica, a 50% godišnjih prihoda društva od naplate ulaznica se direktno prosljeđuje gradu Dubrovniku koji za divno čudo o utrošku tih sredstava nikad nije izvijestilo Hvala lijepa. Idemo na replike poštovanom zastupnik Jasenu Mesiću. Prva je poštovana zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa kolega Mesić kad ste govorili o izgradnji u spomeničkoj cjelini ispalo je da će to biti nekontrolirana izgradnja kao da će se raditi ne znam velike kuće, neboderi itd. Međutim, mišljenja sam da postoje, zapravo znamo da postoje parcele unutar spomeničke cjeline i da se treba omogućiti ali strogo kontrolirana gradnja. Kontrolirana od konzervatora. Sigurno da treba konsenzus struke u takvim slučajevima, međutim da nije toga onda ne bi ni osnovna škola unutar zidina imala sportsku dvoranu, onda se ne bi nadogradilo niti jedan dio za glazbenu školu. A što se tiče Pustijerne po mojim saznanjima ona je prošla međunarodni natječaj. Prema tome, ponovno kažem kontrolirana izgradnja zašto ne. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Jasen Mesić. **Mesić, Jasen (HDZ)** Jesam ja to dobro čuo uvažena kolegice? Znači vi niste protiv gradnje unutar dubrovačkih zidina? Strogo kontrolirane gradnje unutar dubrovačkih zidina. Da li znate koja je procedura za to potrebna? Da li znate da vam to propisuju članci 137., 138. 139., 140. UNESCO-ve konvencije. Da li znate da ne smijete ništa unutar zidina graditi prije nego što dobite specificiranu podlogu od UNESCO inače će vam pasti zaštita. …/Upadica sa strane, ne čuje se./… Sve po zakonu? Pa kako onda, zašto onda ne navedete UNESCO-vu konvenciju nego stavljate zakone o gradnji unutra. Zato da bi netko mogao na brzinu to napraviti. Koji međunarodni natječaj …/Govornik se ne razumije./… kada to i za što? Poštovana kolegice vi ste sjedili u Ministarstvu kulture dok sam ja tamo radio i bili ste vrijedan član i doprinosili radu Vijeća istog ovog vezano za Dubrovnik. Baš me zanima jel' sad tako? Baš me zanima. Dakle, stvar je u tome. Znate kolika procedura je bila za onaj čuveni plan za izgradnju kolodvora na Pilama koji je buffer zona, a ne zaštićena zona UNESCO-a. Pa o tome vam ja pričam. Vi meni govorite o reguliranoj gradnji unutar zidina. Pa jeste li vi svjesni što otvarate? I na kraju krajeva ako je kontrolirana gradnja, ako provedete po ovim zakonima onda fakat može i neboder čim viši tim bolji. Po ovom kaj predlažete ništa ga ne priječi, apsolutno ništa, može stadion. Molim vas lijepo! U tom i je poanta izmjene ovoga zakona. Zato želite to i uzeti Društvu prijatelja dubrovačke starine da možete unutar zidina zapravo trgovati sa tim područjem, pokrenuti izgradnju, dati kao ne znam koju namjenu, a isto napraviti sa poslovnim prostorima na zidinama. To je cilj toga i to je stara ideja i vi to dobro znate. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Goran Marić nova replika. Hvala lijepa. Kolega Mesić, pažljivo sam vas slušao, a kako nisam baš najbolje informiran o ovoj informaciji nametnulo mi se nekoliko pitanja. pitanja. Interesira me kada istječe ugovor koji je potpisan između grada i Društva? Sutra ili idući tjedan pa se ovako hitno donosi zakon. Ne znam, mislim kad točno on istječe. Koji bi mogao biti stvarni razlog da se zakonom stavlja ugovor izvan snage? Iz koje stranke je gradonačelnik, a iz koje je ministrica kulture? A ono što znam je da se ugovor i ugovorni odnos ne bi trebao zakonom mijenjati i raskidati. Ako pravni akt kao što sam ovdje čuo nije u skladu sa zakonom onda je on lako raskidiv, a onaj tko nije u skladu sa zakonom postupao neka snosi sankcije. Ali nije dobro da Ministarstvo kulture koje bi se prije moglo nazvati Ministarstvom sukoba interesa daje primjer nekulture. Hvala lijepa. Hvala i vama. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Jasen Mesić. **Mesić, Jasen (HDZ)** Poštovani kolega 2019. godine je trebao isteknuti ugovor. Prva varijanta zakona je htjela biti pokrenuta već za prijašnje Vlade ali je naravno odbijena morska ideja. Onda je prvo čitanje zakona bilo pokrenuto negdje prije lokalnih izbora pa je ipak procijenjeno da možda ne bi bilo uputno ići s drugim čitanjem zakona prije lokalnih izbora pa se pričekalo iza lokalnih izbora gdje su inače kolege iz SDP-a koji zdušno sad podupiru ovu ovu ideju HNS-ovog gradonačelnika dobili ne znam 7 ili 8% za gradonačelnika za Gradsko vijeće 13%. Samo neka ga nastave podupirati, to će se vidjeti na rezultatima na sljedećim izborima. Ali neće biti bolji, bit će sve gori i gori. Zašto se to radi? Pa pogledajte da imate stalno takve slučajeve. Podsjetit ću vas u izmjene i dopune Zakona o kazalištu. Pitanje u Varaždinu, isto HNS-ova linija. Ovo nije kolega dirao nitko 60 godina. Imate strateške dokumente od međunarodnih do ovih objavljenih na web stranici Ministarstva kulture gdje se ovo prepisuje kao primjer dobre prakse. Piše, ovo što je kolega Bačić pa nije to kolega Bačić izmislio, on je to skinuo sa interneta sa stranice Ministarstva kulture. Strategija koja je bila prihvaćena jednoglasno. I onda vam se desi ovakva situacija. Pa to je, stvarno sam mislio da ćemo o svemu u ovom Saboru raspravljati, o zakonima iz svih područja kulture i svih područja društvenih djelatnosti iz ekonomije. Da me netko pitao na početku ovog saziva koji zakon sam siguran da nitko neće pokušati rušiti rekao bih Zakon o ugroženoj zaštićenoj cjelini Dubrovnika koje po ovom zakonu više neće biti.

Poštovani zastupnik Jozo Radoš u ime kluba HNS-a. Izvolite poštovani zastupniče. ja replicirati pa ću vam pojasniti./… Dakle, baveći se politikom političari jedan drugom prigovaraju da politiziraju pa ako bi politizacija bila prekomjerna upotreba neargumentiranih rasprava i navlačenja na zaključke bez argumenata onda bi valjda to bila nekakva definicija. Mislim da u svom životu nikada nisam upotrijebio izraz politizirati jer se ne usuđujem političaru što sam i sam reći da politizira, a ja kao ne politiziram jel'. Ako je politizacija to da se braneći neki neki stav zanemaruje zakon, da se brani protuzakonito stanje u nekom području to bi valjda trebala biti politizacija jer bi trebala biti zadaća političara da brane zakonitost postupanja i zakonitost nekih odnosa. Ako je politizacija spominjanje interesa drugih stranaka, govorenje o tome kako će one proći na izborima onda vi kolega Jasen Mesiću politizirate, a mislim da bi se pod politizacijom moglo podvesti i zagovaranje nekakvog apsurdnog rješenja a ovo što se događa u Dubrovniku zadnjih puno godina sada je očito došao kraj tome, nadam se, to je apsurdna situacija. Imate činjenicu da svake 4 godine građani grada Dubrovnika biraju svoje legalne i legitimne predstavnike koji će upravljati tim gradom. Koji podnose tim građanima neku vrstu računa, u čiji rad ti građani imaju kakav takav uvid, građani ih dakle mogu smijeniti, ali tako važan resurs kao što je kulturna dobra grada Dubrovnika ne dajete na upravljanje tim izabranim predstavnicima građana nego udruzi koja je osnovana prije 50 godina i na čije poslovanje, djelovanje pa i upravljanje tim važnim resursom zapravo nemate nikakvog utjecaja. To je apsurdna situacija. I vi gospodine Mesiću i ostali koji zagovaraju postojeće rješenje zagovaraju apsurdno rješenje. Ja u tome vidim elemente politizacije. Na prvom čitanju ovoga zakona ste jednako tako vehementno i bez ostatka zagovarali ista rješenja koja zagovarate i sada pa bilo bi logično da ste predložili zakonsko rješenje po kojem se šibenska tvrđava, zadarski bedemi, osječka tvrđa, Dioklecijanova palača, varaždinski dvorci i tvrđave i kulturne građevine Virovitice, Karlovca, Vinkovaca predaju na upravljanje takvim udrugama ako je to tako superioran oblik upravljanja kulturnim dobrima. Zašto to niste učinili? Bilo bi vrlo logično. Predlaganje jednog takvog zakona kada se vrlo jasno za to zauzimate odnosno ne predlaganje toga zakona zar to nije politizacija? Pa ako to niste učinili predlažući zakon ja predlažem da sve vaše stranačke ljude u ovim gradovima o kojima sam govorio i svim ostalim gradovima uputite na to da osnuju udruge koje će upravljati tim javnim dobrima. I na Rabu, i na Krku, a zadnji put sam to sugerirao kolegi Bačiću da on svojim utjecajem to omogući za upravljanje povijesnim zgradama grada Korčule. Pa malo prije sam ga pitao pa je rekao da to još nije učinio a nije mi niti rekao da li se sprema to učiniti. Dakle, situacija je apsurdna da takvim resursom upravlja udruga na čije djelovanje zapravo imate vrlo malo utjecaja. Prema tome ne možete ni nadzirati ne samo zakonitost njihova poslovanja nego i kvalitetu upravljanja tim neprocjenjivo vrijednim dobrom grada Dubrovnika odnosno javnim dobrom. Imate Zavod za obnovu grada Dubrovnika sa proračunom oko 13 milijuna kuna i udrugu Prijatelja Dubrovačke starine sa 40-tak zaposlenih i sa proračunom od 50 milijuna. Dakle, ovo je jedna državna institucija, nadležna za taj posao, ovo je udruga koja se proglasila nadležnom i dobila takve ovlasti u nekim čudim pretpostavljam vremenima jer je apsolutno nelogična situacija. I vi sad favorizirate tu udrugu i zagovarate da to stanje ostane i dalje tako a ne da legalnim i stručnim tijelima i politički izabranim predstavnicima date ovlasti da upravljaju javnim dobrima. To apsolutno nije logična situacija. Udruga Prijatelja Dubrovačke starine sve poslove na obnovi dubrovačkih zidina provodi bez javnoga natječaja jer ona po hrvatskim zakonima nije obveznik poštivanja propisa javne nabave. Istovremeno se ovdje predlaže da glavne nadležnosti nad budućim upravljanjem dubrovačkim zidinama ima Zavod za obnovu koji je naravno kao tijelo javne vlasti odgovoran za poštivanje odnosno primjenu Zakona o javnoj nabavi. Koliko je stvar apsurdna pokazuje činjenica da je u Vladinom prijedlogu, u prijedlogu Vlade RH zakon po kojem se udruge čiji su prihodi veći od 230 tisuća kuna a to je granica ulaska u PDV za poljoprivrednike i za male poduzetnike, da će svi morati osnivati poduzeća koja će upravljati njihovim poslovima i ta će poduzeća morati biti obveznici javne nabave. Šta ima logičnije od toga? Ovdje je u Hrvatskom saboru bilo govora u zadnjem u zadnjem zasjedanju kako udruge u RH troše negdje oko 4 milijarde kuna, ne znam dal je to točan podatak, dakle sva njihova sredstva od jedinica lokalne samouprave, od države itd. i taj novac koji nije mali novac za državu kao što je Hrvatska se troši bez javnog natječaja i da stvar naravno bude gora bez jasne kontrole njihovoga poslovanja. I to je situacija koja je apsolutno neodrživa. Ovim se prijedlogom Zavodu za obnovu grada Dubrovnika mijenjaju osnivači odnosno njihovi udjeli. U kojim udjelima će grad Dubrovnik imati dominantan natpolovični udio od 55% pa će onda time imati pravo i imenovanja predsjednika upravnog vijeća a predstavničko tijelo grada Dubrovnika dakle gradsko vijeće će imati pravo imenovanja ravnatelja Zavoda za obnovu Dubrovnika što je na tragu decentralizacije u ovom jednom izoliranom slučaju ali davanje ovlasti jedinice lokalne samouprave da sama upravlja sa jednim tako važnim djelom svojih zadaća i svoje imovine kao što su kulturna dobra grada Dubrovnika. I to je za vas isto suspektno. Niste o tome govorili kao o pozitivnoj činjenici a vrlo često kada govorimo o centralizaciji i decentralizaciji napadate Vladu RH da da zapravo nije provela decentralizaciju s čim se ja u velikoj mjeri slažem ali onda ste trebali pohvaliti ovaj primjer decentralizacije na ovom usamljenom doduše slučaju upravljanja zidinama grada Dubrovnika. Zidine grada Dubrovnika nisu izolirani subjekt, one ne mogu živjeti bez grada, bez komunalne infrastrukture, bez ukupne politike koja se vodi u gradu. Prema tome grad stvara uvjete za poslovanje, za korištenje tih zidina i za zaradu novaca, za javne potrebe a to jedna udruga koristi kako ona hoće prema nekakvim vlastitim nahođenjima. Prema tome ja ne želim reći da ta udruga radi loše ali situacija u kojoj ona djeluje i uvjeti njenog poslovanja nisu prirodni, nisu logični i nisu dopustivi. S druge strane u Hrvatskoj ima i više takvih slučajeva. To nije jedan slučaj. Imamo slučaj recimo u Kraljevici gdje nekim ugovorom od prije ne znam koliko godina temeljem ne znam kojih interesa jedna gradska dvorana dana na upravljanje udruzi građana, temeljem ugovora koji je ne znam beskonačnog trajanja i grad Kraljevica ne može upravljati tim što je vrlo važno, to nije kulturno dobro, al je dobro od osobitog interesa za građane toga grada i temeljem nekih ranijih ugovornih odnosa grad ne može upravljati tim dobrom i ne može utjecati na kreiranje recimo športske politike u tom gradu što apsolutno nije logična i dopustiva situacija. I bilo bi logično da se predloži ako se već ne poštuje Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ovdje se taj zakon ne poštuje, krši se u najmanje dvije odredbe. Bilo bi logično da se pokušaju naći pravni mehanizmi sa razine ako treba i Hrvatskoga sabora da se ta situacija koja Vlada ne samo dakle u Dubrovniku, pretpostavljam ne samo u Kraljevici da se ta situacija riješi i da se dođe do jedne pravne i logične situacije. Evo zbog svih ovih razloga uvjereni da će ova rješenja biti bolja za javni interes nego što su postojeća rješenja, da će doći do urednijeg i boljeg upravljanja povijesnom starinom grada Dubrovnika, Klub zastupnika HNS-a će podržati ovaj zakon. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Sada idemo na set replika. Prva replika poštovanog zastupnika Jasena Mesića. S obzirom da imam vrlo brzo pojedinačnu raspravu neću stići reć sve gospodinu Radošu ali on će sigurno biti ljubazan pa će pričekati tu raspravu. Ovo nema veze sa javnim interesom, nećete na Pustijerni graditi javni sadržaj nego ćete graditi apartmane za bogate koji će tamo doći tri tjedna preko ljeta, to nema veze sa javnim interesom. Ovo nema veze sa decentralizacijom ili ovako ili onako se sve ovlasti sve odluke i svi novci ostaju u gradu Dubrovniku. I nije točno da društvo ima proračun od 50 milijuna jel ono automatski već sada pola odmah daje gradu Dubrovniku a drugu polovicu mora uložiti u obnovu kulturnih dobara. Po ovom sada to neće biti tako. Zato i postavljam pitanja gdje su sredstva spomeničke rente i ne govorim to slučajno. Što se tiče udruga, gdje god sam mogao u svom mandatu ministra, hoćete od Pulskih utvrda barem tri su dodijeljene …nekoliko arheoloških špiljskih lokaliteta Špiljskim društvima u Karlovačkoj županiji, desetak podvodnih arheoloških lokaliteta je dodijeljeno udrugama prije svega klubovima, sve u mandatu od godinu dana. I pozdravljam ovu odluku ministrice za Šibensku udrugu. Što se tiče komercijalnog korištenja pa sve to piše u toj strategiji koja je objavljena na web stranicama Ministarstva kulture, točno tako. Komercijalno korištenje može biti destruktivno i nedestruktivno. Ovo što se dozvoljava u ovim izmjenama zakona je destruktivno. Ako je pak do javne nabave, što se ja s vama slažem propišimo to, izmijenimo tako ugovore, pokrenimo postupak za izmjenu ugovora gdje će se to propisati kao obaveza i riješili smo stvar. E ali onda nema primjenjivanja Zakona o gradnji u slobodnim prostorima, onda nema toga poštovani kolega Radoš nego onda se stvarno toga moramo držati. I ja bi bio za to. **Leko, Josip Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Jasen Mesić. pozvanim da to kažem. Govoreći naime o gradnji apartmana, vi govorite o gradnji apartmana u kulturnim cjelinama grada Dubrovnika tko bi drugi mogao biti. Ja se nadam da sa ovim rješenjem da sa ovakvom upravnom strukturnom povijesne cjeline grada Dubrovnika i njegovih zidina da će svi pozitivni i dobri dokumenti ove države biti više poštivani nego što su poštivani do sada. prema tome sve moguće deformacije i zloporabe će u ovoj čišćoj pravnoj situaciji po mom razumijevanju stvari biti bolje nego što su bile do sada. prema tome to što vi govorite o gradnji skupih apartmana za bogate posjetitelje to je bez argumenata, dakle ponavljam čista politizacija. Poštovani zastupnik Josip Borić replika. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Radoš vi ste u svojoj raspravi rekli da smo 50 godina živjeli u apsurdu, a onda je došao Jozo Radoš i HNS i apsurda je nestalo. To bi bio nekakav zaključak. Zamislite tu izreku, 50 godina živjeli smo u apsurdu koji je dobro funkcionirao, koji je obnovio Dubrovačke zidine koji je omogućio prihod i sada dolazi HNS i mi iz apsurda izlazimo. I onda se to objašnjava primjerom da je ovo primjer decentralizacije gdje je država sredstva kojima je upravljalo Društvo prijatelja dubrovačke starine ista prepustila gradu Dubrovniku. To je decentralizacija, nevjerojatno. Ja samo hoću reći i poručiti da će jedna druga vlast ovo sigurno izmijeniti ako vi ovo donesete, vratiti na ono što je bilo ako to prije toga ne učini Ustavni sud i još jednom odlukom, s obzirom da ovo nije ustavno u nekim rješenjima ne sruši taj isti prijedlog zakona na još jednu sramotu ovoj Vladi. I samo jedno pitanje na kraju, recite građanima Stona tko će im sada pomoći obnoviti njihove zidine? Odgovor na repliku poštovani zastupnik Jozo Radoš. **Radoš, Jozo (HNS)** Kolega Boriću previše je apsurda u ovoj državi da bi Jozo Radoš ili HNS mogli riješiti apsurde. Ali ako za vas nije apsurdno stanje u kojem legalno izabrana tijela koja podnose račun građanima i građani ih temeljem toga biraju upravljaju javnim dobrima, a ne udruga na koju ti građani čije poslovanje i djelovanje koje može biti savršeno nemaju apsolutno nikakvog uvida i kontrole ako to za vas nije apsurdno stanje onda ni na pitanje apsurda u ovom slučaju, a ne generalno gledamo potpuno drugačije, nećemo se nikada moći razumjeti. Što se decentralizacije tiče dosadašnji odnos je bio 60% vlasništva odnosno osnivačkih prava Zavodom za obnovu grada Dubrovnika i bio 60% država 20% grad Dubrovnik i 20% županija i država je imenovala od pet članova upravnog vijeća predsjednika i dva dakle država je imala većinu upravljanja Zavodom za obnovu grada Dubrovnika, a sada grad grad dobija pravo imenovanja triju članova sa predsjednikom što još ne čini većinu, dakle jedan je zaposlenik, jedan je županija i jedan je država. Prema tome županija i grad i zaposlenici imaju apsolutnu većinu članova upravnog vijeća, pri tome predsjednika, ravnatelja imenuje Gradsko vijeće grada Dubrovnika. Zar to nije decentralizacija? Ne znam na koji način vi možete osporiti tezu da se ovom doduše izoliranom slučaju radi o prijenosu ovlasti na niže jedinice lokalne samouprave. Nova replika poštovanog zastupnika Branka Bačića. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Radoš mogao bih vam do jutra replicirati ali biti će prilike još tijekom rasprave. Ali kada vi apsurdom nazivate najuspješniji model očuvanja kulturne i graditeljske baštine u Republici Hrvatskoj kakav je model na dijelu u gradu Dubrovniku onda vas se može nakon ovakvog govora nazvati neprijateljem dubrovačkih starina. Vi govorite da zašto Hrvatska demokratska zajednica nije predložila osnivanje ovakvih društava diljem Hrvatske. Ovo društvo nastavlja tradiciju društva za promicanje interesa koje je osnovano prije 116, 117 godina, dakle ima jednu stogodišnju tradiciju i rezultati te tradicije, rezultati toga rada najbolje se vide na očuvanju dubrovačkih starina, na uređenju Sokol grada u Konavlima, na uređenju Stonskih zidina. Vi ste često u Dubrovniku, pa sami vidite kakav je to model upravljanja dubrovačkom graditeljskom baštinom s kojom se i dubrovčani i Republika Hrvatska može samo dičiti za razliku od drugih gradova i drugih objekata i drugih starina koje se na takav način u Hrvatskoj ne održavaju. Što se tiče ovakvog modela, znate gdje jedno društvo privatno, udruga građana održava fortifikacijske objekte nije izoliran slučaj, Europa vrvi od takvih društava. Ja bih vam samo pročitao nekoliko udruga privatnih ili udruga građana u Europi kao što je Italija nostra, kao što je Europa nostra, kao što je English Heritage kao što je institut za dvorce itd., itd. diljem Europe postoje ovakva društva koja održavaju fortifikacijske objekte starine itd., tvrđave, dvorce, castle ili kako se već nazivaju diljem europskih država. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Jozo Radoš. Kolega Bačiću, vi tvrdite da je to najbolji model održavanja kulturnih dobara, to može biti vaš stav, to nigdje nije verificirano i ja mogu tvrditi da to nije najbolji model ali što se logike upravljanja javnim dobrima tiče on je apsurdan pa čak i kada bi bio najbolji. Ali ako vi smatrate da je to najbolji model onda ja vas pozivam ponovo da predložite taj isti model upravljanja na širem području vašega djelovanja a ponajprije u gradu Korčuli ako je to tako dobro, ako će to dovesti do urednijeg upravljanja povijesnim starinama staroga grada Korčule, pa tamo to predložite. To bi onda bilo u redu. A to da vi mene, doduše, hipotetski i posredno proglašavate neprijateljem dubrovačke starine to apsolutno nije u redu. Ja bih vama mogao reći da vi stare komunističke modele upravljanja danas provodite u demokratskom društvu, ako ćemo se tako na neki način vrijeđati. Poštovani zastupnik Željko Reiner, potpredsjednik Doma, replika. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupniče Radoš vi ste počeli sa pričom o zakonitosti itd. i decentralizaciji. Kada smo kod zakonitosti onda se ovim izmjenama pokušava zakonom izravno intervenirati u pojedinačni pravni posao sklopljen između trećih osoba i to je sasvim sigurno i ustavno i zakonski nedopustivo kada govorimo o zakonima. Kada govorimo o decentralizaciji, pa kakva je to decentralizacija kada zapravo znamo da je Hrvatska ratificirala Europsku povelju o lokalnoj samoupravi i sukladno tom dokumentu lokalnim jedinicama treba osigurati slobodno obavljanje njihovih nadležnosti i poštivanje načela lokalne samouprave, u tom smislu predlaganje i donošenje ovog Zakona dakle koje se tiče pitanja nekretnine u vlasništvu vlasništvu jedinice lokalne samouprave a bez savjetovanja sa lokalnom razinom jer nije vijeće, Gradsko vijeće grada Dubrovnika bilo u to uključeno je izravno kršenje te Europske povelje. Ne samo da nije bilo uključeno Gradsko vijeće grada Dubrovnika, cijela stvar se odvila tako naravno u interegnumu kada vijeća nije ni bilo jer je to bilo vrlo povoljno, naravno da bi se to moglo tako lako izvesti nego nije ni županija koja je jedna od osnivača iz Zavoda za obnovu Dubrovnika je potpuno zaobiđena u raspravi, promijenjen je postotak a da i uopće nitko nije ništa pitao. Prema tome, niti je to decentralizacija jer dapače ona tijela koja su trebala biti uključena nisu bila uključena a niti je zakonito iz ovih razloga koje sam spomenuo. Hvala. Hvala lijepa kolega Reiner, pa vi kao i mnogi sasvim slobodno i arbitrarno tumačite Ustav pa kažete da nešto nije ustavno. Da li je ustavno ili nije, po tome bi zapravo zadnju riječ po mom mišljenju trebao imati Hrvatski sabor ali postoji i jedno drugo tijelo koje će o tome vjerojatno dati svoj stav. Ja mislim da svakako nije najbolja situacija da se zakonima zadire u neke stvorene pravne odnose kao što je ovdje slučaj. Ali mislim da je bolje i to da bi se zaštitilo zakonsko poslovanje, odnosno ukinulo jedno nezakonito stanje. Naime ta Naime ta udruga djeluje suprotno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Po tom Zakonu javnim dobrima može upravljati samo poduzeće koje je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Ta udruga je slobodna građanska udruga i nije u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. A raspolaganje ili utvrđivanje javnih dobara moguće je samo temeljem javnog natječaja i uz određenu naknadu po tržišnoj cijeni. Ni ta druga odredba Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima nije poštivana. I mislim da je važnije dovesti stanje upravljanja starinom grada Dubrovnika u skladu sa zakonom, nego se bojati ovoga da se zakonskim rješenjem uđe u pravno nedopustive pravne odnose koji postoje tamo u Dubrovniku. Hvala lijepo.

onda ja kao gradonačelnik mogu zaista govoriti o jednoj apsurdnoj situaciji da danas smo raspravljali o Zakonu o fiskalnoj odgovornosti i mi kao gradonačelnici smo kad potpisujemo tu izjavu o fiskalnoj odgovornosti onda imamo cijeli slijed odgovornosti kojeg moramo provesti. Na kraju krajeva ako nešto krivo napravimo i to što smo i rekli na način da krivo ispunimo možda jedan putni nalog, moramo maltene, ajde sad više nije slučaj davati ostavke, ali smo i novčano kažnjeni. Apsurd je u tome da sam ja gradonačelnik sa izvornim poreznim prihodom od 10 milijuna kuna, kada još tu negdje ugradimo ostale prihode to je jedva 15, 17 milijuna kuna. Odgovoran sam za ta sredstva, a netko za 50 milijuna kuna nije potpisao sigurno odluku o fiskalnoj odgovornosti. Netko za 50 milijuna kuna upravlja nečim što u biti je vlasništvo građana koji recimo putem izbora biraju gradonačelnika i gradsko vijeće koje definiraju određene stvari. Mislim da se itekako u kulturi i baštini moramo baviti transparentno, a naročito u duhu zakona i tu ste mi dali još jednu ideju gdje ću ja pokrenuti jednu inicijativu hajmo zaštitimo i zidove Kaznionice u Lepoglavi, one imaju zaista jako dugu tradiciju, a i trebat će nam da ih zaštitimo. Hvala.

mislim da znate da nisam usavršio školu politiziranja i mislim da nisam nikomu kazao da politizira, neću ni vama. Načelno govoreći nije, mislim da nije suspektno smatrati da udruge ne bi trebale upravljati kulturnom baštinom i kulturnim dobrima. To ja mislim da načelno nije suspektno uopće smatrati. Dapače, mislim načelno da nije dobro da udruge upravljaju čak i teniskim centrima i odmaralištima i domovima ili bilo kojim drugim javnim dobrom. Ali kazali ste da je ovo protuzakonito stanje, a da odnosi nisu logični i dopustivi. Je li nešto protuustavno o tomu bi trebao reći svoj sud Ustavni sud. Je li nešto protuzakonito o tomu govori sud. Je li nešto logično to može svaki pojedinac sam reći. Meni se isto čini da nije logično, evo priznajem isto mi se čini. Ali je dopustivo. Je li grad tražio raskid ugovora? Nije. Je li tužio društvo? Prema mojim spoznajama nije. Ako je nešto protuzakonito onda jedna stranka trebala bi pokrenuti tužbu za raskid ugovora, pa onda to protuzakonito stanje sudskim putem razvrgnuti a ne donositi zakon da se nasilnim putem raskida ugovorni odnos koji traje do 2019. Pa moglo se i sačekati još 4 godine pa da on istekne i da se novi model usvoji. Načelno kažem nisam za ovakav odnos, ali ako se pokazao u ovom slučaju

Kolega Mariću ne bi to išlo samo tako. Kada bi došla ta 2019. godina taj način upravljanja jer je komotan, jer ima potporu jednog dijela građana, tamo je polarizirana situacija u tom pogledu tada bi se tražilo da se ta situacija nastavi i bio bi vjerojatno snažan pritisak na nositelje političke vlasti tko god to bio u tom času u Dubrovniku da se nastavi ta ista situacija. I to pitanje ne bi bilo riješeno 2019. godine ulaskom recimo u ovakvo pravno stanje. To na žalost ne bi bilo tako. Takovi su politički odnosi i takvi međusobni politički sukobi, različita gledanja, sukobi interesa, mentaliteta itd. stvoreni u Dubrovniku da to zapravo ne bi bilo moguće. I vjerojatno niti nekakav drugi pravni mehanizam ne bi bio moguć zato što je takva situacija komplicirana i ne bi došlo do do ovog rješenja. A čekati idućih 6 godina to zapravo i nije malo razdoblje. Radi se o 300 milijuna kuna i više zapravo, jer sredstva koja se prikupljaju korištenjem u komercijalne svrhe obilaska tih zidina su svake godine sve veća i veća. Ako bi udruge upravljale negdje o čemu je kolega Bačić govorio onda pretpostavljam da te udruge imaju puno jasnija pravila upravljanja nego što je to kod nas slučaj. Dakle, imate 50 milijuna kuna i imate upravljanje sa tim sredstvima, dobro jedan dio sredstava ide u proračun grada Dubrovnika bez javnog natječaja. Dakle, poslovi se sklapaju bez javnog natječaja u skladu sa zakonom i poslovi se sklapaju bez plaćanja PDV-a. Vi samim time, država na tih 25 milijuna kuna prometa gubi 25%. To je 5 milijuna kuna. Da li je to poželjna situacija? Ja smatram da tako ozbiljan posao sa tako velikim sredstvima, sa tako velikim brojem zaposlenika mora biti strogo propisan. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu, pojedinačnu raspravu u trajanju, a ne. Imamo još Klub zastupnika SDP-a i poštovana zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. **Šimac Hvala lijepo predsjedniče, gospodine zamjeniče, ministrice sa suradnikom, kolegice i kolege. Evo krenuli smo žustro kao da smo se podijelili Hvala i vama. Dakle, govorimo o jednoj javnoj ustanovi koja obavlja stručne i druge poslove organiziranja i provođenja obnove spomeničke cjeline Dubrovnika. Od ovog zakona se očekuje da se osigurava rad ovakve ustanove Zavoda za obnovu Dubrovnika, a isto tako da se osigurava nastavak programa kontinuiteta sanacije oštećenih struktura grada Dubrovnika. Zavod je, moramo podsjetiti i ovaj put, da je on bio nekada jedna mega institucija koja je zapravo pokrenula sustavnu obnovu Dubrovnika nakon potresa 1979. godine gdje je godišnji proračun oko 13 milijuna kuna. Obnova Dubrovnika dosada ostvarena je sa oko 50% zacrtanog jedinstvenog To možemo reći da je jedan pionirski pothvat u zemlji ali i svijetu. Zavod za obnovu Dubrovnika od samog početka aktivno sudjeluje u izradi ovoga prijedloga zakona. mi smo ispred kluba SDP-a i u kontaktu sa zavodom nastojali udovoljiti usklađivanje nužnih izmjena, a potrebnih i korisnih kako za spomeničku cjelinu tako i za neophodan rad zavoda. Naravno uvažavajući struku nastojali smo da većina njihovih prijedloga bude usvojena, odnosno postaje sastavni dio ovog zakona. Ispred kluba SDP-a mi podržavamo i amandman da se zapravo riječ ugrožena ne briše. Mislimo da je spomenička cjelina naravno svakim danom sve ugroženija, a i dubrovački potres iz 1667. godine koji je bio najjači potres u povijesti koji se dogodio na tlu Europe osim toga uvijek postoji znači opasnost. I prema tome, spomenička cjelina je sigurno ugrožena. U odnosu na prijedlog zakona konačnim prijedlogom napravljene su neke izmjene pa tako izmjene člankom 11. prijedloga zakona kojim se određuje djelatnost zavoda konačnim prijedlogom zakona su zapravo izbrisane izrade plana upravljanja spomeničkom cjelinom kao djelatnost zavoda iz razloga što je izrada plana jednokratni projekt koji zahtjeva veliki angažman, izradu od strane interdisciplinarnog tima stručnjaka a zavod nije kompetentan i ekipiran za obavljanje ove zadaće. Također, ovim zakonom imamo izmjene osnivačkih udjela. Sukladno tome konačnim prijedlogom zakona promijenjen je i članak 14., obzirom da su sukladno omjeru financiranja treba zapravo odrediti i prava na odabir predstavnika upravnog vijeća. Ujedno u odnosu na prijedlog zakona promijenjen je i članak 14.c stavak 1. o načinu biranja ravnatelja. U konačnom prijedlogu zakona u članku 18. dodan je novi članak, izmijenjen je stavak 5. Navedene izmjene su rezultat tehničke specifičnosti. Ovo je isto bio zahtjev Zavoda za obnovu da bi mogli zapravo raditi. Znači, zbog tehničkih specifičnosti i različitosti postupanja u slučaju da se radi o bloku povezanih građevina čiju sanaciju kao sanaciju cjeline ne može pojedinačno izvesti vlasnik jedne zgrade ili stana. Predloženom znači izmjenom omogućeno je da sanacija bude provedena. U tekstu konačnog prijedloga izmijenjene su i odredbe članka 32., to je način financiranja zavoda gdje se zapravo osiguravaju svojim godišnjim proračunima grad Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županija i RH osigurava sredstva za rad zavoda u smislu materijalnih sredstava materijalnih sredstava i za plaće, a za rad za programe se predlaže da financira grad Dubrovnik. Međutim, zbog našeg stava da se što veća sredstva financiraju u baštinu ako oni dolaze iz baštine mi podržavamo ispred kluba SDP-a amandman na članak 32. kada se predloženim amandmanom određuje da se grad Dubrovnik osigurava zapravo sredstva za programe zaštite spomenika kulture od najmanje 50% neto prihoda koje grad ostvari od prodaje ulaznica za obilazak gradskih zidina. Kad govorimo o financiranju, financiranje programa se ovim prijedlogom zakona znači prenosi na lokalnu zajednicu. Ta obveza ide isključivo gradu Dubrovniku, međutim smatramo da je obnova jedne urbane cjeline koja je pod UNESCO-vom zaštitom koja je teško oštećena u potresu i dodatno razarana i u ratnoj agresiji ne bi trebala biti samo na teret lokalnoj zajednici nego da ipak nego da ipak RH svojim i materijalnim i simboličkim dijelovima zapravo sudjeluje u takvom financiranju. Ja znam da će možda odgovor na ovo biti da postoje i programi i javna i zapravo programi financiranja bilo da se radi preko ministarstva ili bilo da se radi iz europskih fondova preko ministarstva međutim naravno to će možda aktivirati bolje lokalnu zajednicu da se aktivira u tom programu. Najviše rasprava i danas i inače u javnosti se odnosilo naravno na članak 36. problematika dubrovačkih zidina svakako nije novo pitanje niti je pitanje o kojem se već prije nije raspravljalo. Tema je postojala aktualnija recipročno rastu prihoda koje su zidine ostvarivale a koje danas dosežu višemilijunske iznose. Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika javno je često prikazivan, a i danas kao rezultat međusobne borbe grada Dubrovnika i Društva prijatelja dubrovačkih starina nad kontrolom nad desetinama milijuna kuna prihoda koje zidine godišnje privređuju. Baština je predragocjena da se o njoj razmišlja isključivo kroz novac, a što smo i danas u diskusijama vidjeli. Činjenica je da je Društvo prijatelja dubrovačkih starina kvalitetno upravljalo zidinama u proteklom razdoblju i to je neosporno. treba stvarno zahvaliti svim bronjim članovima Društva prijatelja i stručnjacima i uglednim počasnim članovima i svim ljudima dobre volje koji su zapravo svoj rad davali i veliki trud ulagali u baštinu grada Dubrovnika. Nakon gotovo stoljeća i nebrige tadašnje vlasti u dubrovačkom fortifikacijskom sustavu, upravo je to društvo dovelo današnje zidine u onakvo stanje u koje je. U odnosima gradske vlasti i društva bilo je ugovora i dogovora i sigurno da smo i danas vidjeli da je to bilo i štetnih ugovora i štetnih dogovora. Bila je tu i rata zastavama i svega lošega što je dalo i lošu sliku prema van i lošu percepciju što se zapravo, što nije zaslužila kulturna baština nikakva i niti grada Dubrovnika. Isto tako je neosporno da udruga, odnosno Organizacija civilnog društva ostvaruje goleme prihode gospodareći javnim dobrom, a za koje javna vlast nema detaljne mehanizme kontrole i nadzora. Možda je i ova činjenica negdje ključni problem kojim se nastoji u ovom zakonu riješiti za koji zakon u ovom obliku nema potpuno adekvatno rješenje, ali niti pruža odgovor na najvažnije pitanje. Gdje se prihodi zidina točno usmjeravaju? Koliko je funkcionalan način trošenja sredstava koja je ostvarena na javnom dobru, javnoj djelatnosti, javnom resursu, te koliko se detaljno može pratiti i nadzirati raspodjela tih sredstava, bile one u proračunu ili udruge ili javne ustanove ili grada? Klub SDP-a se i u prvom čitanju zalagao za dogovor, za razgovor i za dogovor. Zalagao se za dogovor što smo i prvom prilikom zapravo naglasili, uvažavajući dobar model gdje se spomenici od vlastitog prihoda obnavljaju sebe. Međutim, bila sam pozvana kao saborska zastupnica na jednu od tih dogovora, rasprava. To je bila priprema jedan gdje je grad Dubrovnik nudio određena sredstva, mislim da se radilo o 20 milijuna kuna, Društvo prijatelja za njihov daljnji rad. O daljnjim odnosu, odnosno o daljnjim pregovorima nisam upoznata. Međutim ja moram naglasiti da smo se zalagali, zalagali smo se, nakon prvog čitanja smo se nadali da će između prvog i drugog čitanja doći do dogovora. Možda će mi zamjenik ministra dati odgovor na ovo moje pitanje. Znamo da je obnova baštine našeg osnovnog resursa kompleksna, zahtjevna, iznimno skupa. Međusobni odnosi osnivača i odnosi osnivača sa zavodom, u zakonu piše da će se urediti posebnim ugovorima, možda je tu mjesto da se postave jasne odrednice namjenske potrošnje sredstava koja se ostvaruju gospodarskom eksploatacijom kulturne baštine te se moraju jasno odrediti uloge i nacionalne i regionalne i lokalne vlasti. Sigurna sam da ćemo se isto tako svi složiti da je skrb o kulturnoj baštini, bile one u Dubrovniku ili u drugom dijelu Hrvatske, dužnost svih razina vlasti. Također sam sigurna da ćete se složiti kao prihodi proizašli iz kulturne baštine da se zapravo moraju u kulturnu baštinu ponovno vraćati i to u ciljane projekte. Prema tome, mi smo ovim zakonom, trebalo se unaprijediti stanje, poboljšati obnova, poboljšati obnova. Nije cilj gasiti nikakvu građansku inicijativu što smo ovdje u par navrata čuli. Naravno da treba pratiti stanje kakvo je, Vlada sigurno ima instrumente, isto tako i mjere jer baština i upravljanje baštinom je predragocjeno da bi se o njima razmišljalo isključivo kroz novac i predragocjeno da se ne bi provodilo provođenje pa i ovakvih zakona te ako bude potrebno i mijenjati ga. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Idemo na replike na vaše izlaganje. Poštovani zastupnik Branko Bačić, replika. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovana kolegice, vi ste osim što ste saborska zastupnica i čini mi se i vijećnica u Gradskom vijeću grada Dubrovnika i bilo bi dobro da podržite prijedlog kluba HDZ-a. Da, Gradsko vijeće grada Dubrovnika čija ste vi članica o ovome, a što je najavljeno na sjednici Gradskog vijeća, čini mi se u ponedjeljak, da će o statusu dubrovačke starine, dubrovačke spomeničke i kulturne baštine održati Gradsko vijeće grada Dubrovnika tematsku sjednicu. Pa i vi se zalažete u klubu SDP-a da se odluka o tome, o ovom zakonu i njegovo izglasavanje odgodi dok ne čujemo i glas Gradskog vijeća, predstavničkog tijela grada koji je vlasnik tih istih dubrovačkih starina i ja ne vidim u čemu je tolika žurnost da to moramo donijeti prije nego što se o tome očituje Gradsko vijeće. Druga stvar, mi ovim zakonom vrlo, jedan vrlo uspješan način, iznimno uspješan način koji je čudo u RH, kako i na koji način se održava spomenička baština, sada dajemo Zavodu za obnovu Dubrovnika koji i to vi dobro znate. Nije u mogućnosti u ovom trenutku ovako kvalitetno nastaviti održavati i čuvati graditeljsku baštinu grada Dubrovnika. Treća stvar, nije u pravu, sredstvima, da ovim sredstvima društvo ne raspolaže transparentno jer društvo redovno podnosi izvješće Gradskom vijeću o utrošku sredstava. I druga stvar, kolega Radoš društvo uredno podmiruje PDV jer je u sustavu PDV-a i onda kada naplaćuje ulaznice i onda kada se za njegov račun izvode radovi na očuvanju i uređenju kulturne baštine. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. **Šimac Bonačić, konkretno ja sam se isto zalagala da to bude rasprava na gradskom vijeću i apsolutno bilo bi svima nama lakše donijeti nekakve odluke. Međutim do rasprave nije došlo. Ali ja nisam u dubrovačkom dogovoru, vaša stranka je. prema tome što niste pitali vašu stranku u Dubrovniku zašto nije došlo do toga, imaju li oni svoj stav. Da li ste pitali da li vaša stranka ima stav o ovom zakonu. Druga stvar, rekli ste da li će moći Zavod za obnovu Dubrovnika odrađivati sve ove poslove. Zavod za obnovu Dubrovnika treba se ako treba i proširivati i rekonstruirati. Prema tome ako tajnik udruge izjavi da unutar sebe su se restrukturirali, više su došli do izražaja, govorim o udruzi, inženjeri građevine, projektanti stvorio se odnos jedne male građevinske tvrtke koja usko surađuje sa konzervatorima. Društvo nije bilo prilagođeno potrošiti toliko novca, nagli skok prihoda je bio. Jeste li se pitali kako će se društvo odnositi prema tolikom skoku novca? Ako se pitate da li će jedna javna ustanova to moći odraditi. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjednik Doma Željko Reiner replika. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa uvažena zastupnice Šimac-Bonačić vi ste govorili o zavodu, ja želim samo podsjetiti zavod je osnovan 1979.godine nakon potresa i isključiva svrha je bila sanacija štete od potresa. I on je ostao u relativno skromnim okvirima budući da je paralelno s njime djelovalo društvo koje se bavilo obnovom. I to društvo je napravilo obnovu i zidina, tom društvu treba zahvaliti što je Dubrovnik već na prvoj konferenciji Komiteta za svjetsku baštinu UNESCO-a uvršten na listu svjetske kulturne i prirodne baštine. Tom društvu treba zahvaliti što su Dubrovačke zidine dobrim dijelom obnovljene, što su Stonski fortifikacijski sustav koji je bio u katastrofalnom stanju uređen i 2009.priveden 2009.priveden svrsi, što je Tvrđava Sokol uređena i u proljeće prošle godine priređena. Dakle oni su to napravili, a ne zavod. potpuno je krivo tvrditi da se radi o netransparentnom djelovanju jer vi vrlo dobro zante da su svake godine podnosili financijska izvješća, da je gradsko vijeće ta izvješća dobivala, da su organizirali skupove, publikacije u medijima prezentirali svoje rezultate, da su na internetu dostupni svi podaci do detaljnih iskaza prihoda i troškova. Prema tome svatko

Hvala lijepo. Pa kolega Reiner što se tiče rezultata djelovanja Društva prijatelja dubrovačkih starina mislim da ne trebamo govoriti, mislim da smo svi ovdje i svi građani koji slušaju i gledaju svjesni toga da je njihov rad što se tiče rezultata rada besprijekoran. Međutim spomenuli ste Zavod za obnovu Dubrovnika i da je to javna ustanova koja se bavi seizmologijom odnosno koja se bavi posljedicama potresa, potresa, to je točno. Ali to je zavod koji je odradio svega 50% plana koji je do sada planiran. Tom zavodu treba osiguravati i sredstva, a isto tako i struku da nastavi taj program svoga rada.

S time se bavio i točka. Dakle zavod u ovom trenutku ne može raditi menadžment plana. Inače menadžment plan je zakonska obaveza grada. To mu je propisao UNESCO ima 5, 6 godina nije stigao … /Govornik da to priredi. Što se tiče onoga što bi trebalo raditi i vi dobro znate kada ostane višak sredstava Društvu dubrovačke starine da ga oni vraćaju gradu kojega nenamjenski troši. Uvjeravam vas kolegice i pozivam vas da to provjerimo transparentnost korištenja sredstava Društva prijatelja starine i transparentnost trošenja spomeničke rente, pa da vidimo da li je transparentnije trošilo društvo ili je transparentnije trošio grad. Što se tiče menadžment plana i onoga što treba prirediti u gradu Dubrovniku vidjet ćete kada otvorite shemu tog menadžment plana kako on treba izgledati, vidjet ćete da će jedno od prvih poglavlja biti suradnja sa lokalnom zajednicom i nevladinim udrugama.

Odgovor na repliku poštovana zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo. Pa kolega …/Govornica se ne razumije./… smo svjesni toga da se mora napraviti da je to zapravo grad Dubrovnik treba napraviti i to smo i promijenili u zakonu i to sam spomenula u svojoj raspravi. Što se tiče spomeničke rente vi ste spominjali u par navrata, ja vam sad napamet govorim ali ja mislim da je ona u gradu nekih pet milijuna kuna i da ide oko dva milijuna državi mislim a tri milijuna ide, ostaje gradu, otprilike tako. Što se tiče trošenja mislim da je namjenski potrošena u obnovu. A sad ću vam reći da je to kad pogledate koliko je novca u Društvu prijatelja dubrovačkih starina nekih 65 milijuna milijuna kuna da je to 13 puta više od spomeničke rente koja se treba namjenski potrošiti u obnovu. A ja ću vas sad pozvati da dođete u Lazeretima, u Lazerete ovo ljeto gdje grad Dubrovnik daje svoja sredstva odnosno građani grada Dubrovnika 30 milijuna kuna. Evo bit će mi drago. Hvala lijepo. Hvala i vama. Poštovani zastupnik Zvonko Milas replika. **Milas, Zvonko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospođo Bonačić pa ja moram reći da zaista nisam upućen u sve ovo kao kolega Mesić dapače isto tako kao ni vi, ali htio bih načelno reći par riječi. Meni sve ovo liči mogu bih svesti pod ono uvođenje reda bez obzira na posljedice koje će iz toga proizaći. Pažljivo sam vas pratio i mislim da ste rekli kako je društvo zaista postiglo zavidnu razinu zaštite dubrovačkih zidina i svega onoga što uz to ide i da ne bi bilo dobro da se to tek tako rastoči da ako sam dobro shvatio da ste za nekakav dogovor, da se to nekakvim dogovornim putem riješi. Pa ne vidim razloga zašto se to tako ne rješava i ako sam zapamtio rekli ste da je zakon donesen upravo radi Zavoda za obnovu grada Dubrovnika. Ako je to krucijalni cilj, zavod, ja sam mislio da je cilj sačuvane zidina u stanju kakve jesu ili još u boljem zbog čega nismo isto tako jedan zavod pokušali sačuvati nego dapače pokušalo ga pokušalo ga se baciti u stečaj bez obzira što je možda i važniji jedan drugi zavod, govorim o Imunološkom zavodu, puno je važniji od ovog zavoda ali se događa pod istim patronatom tako da mi jednostavno nije jasno da li se ovdje radi samo o novcima ili o nečemu drugom.

Kolegice Šimac Bonačić vi ste govorili o tome kako su česti sukobi grada Dubrovnika odnosno legalno izabranih vlasti i društva bili u prošlosti i da su se ponekad postizali dogovorili koji nisu bili najbolji a ako nisu najbolji onda su očito bili na štetu javnoga dobra i dobroga upravljanja javnim dobrom. Pa logično da se tako nešto događa kada prirodne ovlasti i nadležnosti izabranih tijela je preuzela jedna udruga odnosno sticanjem okolnosti su došle u ruke jedne udruge i ti bi se sukobi ako se ne bi došlo do dogovornog rješenja a očito se teško dogovaramo stalno perpetuirali. Oni koji zagovaraju postojeće rješenje zagovaraju stalno ponavljanje sukoba između legalno izabranih tijela vlasti jednoga grada Dubrovnika u ovom slučaju i udruge koja očito obavlja posao koji bi trebao biti u nadležnosti tih tih izabranih tijela i uvijek će ti sukobi biti na štetu javnoga dobra. I zato to stanje treba prekinuti. Što se tiče Društva prijatelja dubrovačke starine i njihovih pozitivnih doprinosa, dakle sve to što ste rekli zacijelo stoji. Oni mogu naći svoje mjesto i u ovom novom modelu. Prema ovom rješenju zakona jedan predstavnik Društva prijatelja dubrovačke starine i član stručnog povjerenstva za obnovu Dubrovnika a mogu biti članovi i naći svoje mjesto i u drugim aspektima brige za dubrovačke razine ne nužno ubiranje novčanih sredstava i raspolaganje tim sredstvima. Onaj tko je entuzijast i voli Dubrovnik i njegove starine naći će načina kako će sudjelovati u upravljanju odnosno u održavanju tih starina. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepa. Pa kolega Radoš, mislim da dijelimo isto mišljenje da su sukobi jako loši i da je stvorena jedna grupa percepcija jer samo gledati i u medijima čitati o tim sukobima i mijenjaju zastava, sigurno da nije nikome bilo ugodno i sigurno da nije to dobro. Isto tako bi bilo loše bi bilo kompetentne ljude koji su stvarno uložili svoje godine truda u jedan volonterski rad bilo bi isto tako loše izgubiti. Međutim, ja bi, vi ste malo prije spomenuli, kad govorimo već o ugovorima mislim da ste vi spomenuli Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Sad ako pogledamo to pravnik nisam i tu se moramo graditi, međutim obzirom da su gradske zidine javno dobro u općoj upotrebi dosadašnji način upravljanja po tom članku Zakona o vlasništvu i drugim pravima nije u skladu s tim zakonom. Prema tom Prema tom zakonu raspolagat se može samo na osnovu javnog natječaja uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni. I sad se pitamo da li su opće ugovori koji su i napravljeni, ograđivah se nisam pravnica ali da li su oni ubiti pravno pravno opravdani, odnosno da li su oni ništavi. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Prelazimo na raspravu u trajanju od deset minuta. Sada je na redu poštovani zastupnik Jasen Mesić. **Mesić, Jasen (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Moram priznati da nikada nisam doživio da imam ovoliko telefonskih poziva od ljudi koji se bave kulturom i kulturnom baštinom koliko sad. Tako da se nadam da će kolegice i kolege iz kukuriku koalicije izdržati na ovakvim argumentacijama koje govore. Jako je opasno za kulturnu baštinu kada ljudi pomisle da svijet počinje sa njima. Jako je opasno kada kažemo da odjedanput smo imali sukobe a sve živo je funkcioniralo 60 godina i sada se pojavi jedan gradonačelnik, napiše zakon, odnese ga u Ministarstvo kulture, Ministarstvo kulture da prvu stranicu, odnese ga na Vladu, koalicijski se dogovore da se to pusti i završi ovdje i kažemo sada ništa ne štima. Što se tiče politizacije, kada bi mi u ovoj raspravi, svatko od nas se pozvao na bilo koji stručni dokument, na bilo koju strategiju, na bilo koju međunarodnu konvenciju, na bilo koju odredbu Zakona o zaštiti ili na bilo što onda ova rasprava ne bi bila politizacija ovako imamo politizaciju jer o tome raspravljamo u Hrvatskom saboru. Kada bi svatko od nas se na to pozvao prilikom svoje rasprave onda ne bi imali politizaciju ovako imamo. Sve lijepo piše u strategiji očuvanja i gospodarskog održivog korištenja kulturne baštine. Sve lijepo piše i sve stoji na web stranici Ministarstva. I onda se pokaže zakon, prijedlog zakona koji je tome potpuno suprotan. Nabrojio sam uvaženom kolegi Radošu sve udruge koje sam u kratkom mandatu podržao da preuzmu odgovornost za vođenje kulturnih spomenika. Mogu ih nabrajati desetke po svim zemljama Europske unije, mogu desetke dokumenata koji su usvajani neki u vidu deklaracija, rezolucija, konvencija koji to izrijekom …/Govornik se ne razumije./…. Šta bi zapravo trebalo zaštićenoj cjelini Dubrovnika? Umjesto da Ministarstvo kulture ove godine 500% smanji sredstva, ne 5, ne 10 nego 500% smanji sredstva za financiranje zaštićene cjeline. Iz tog odmah moraju financirati menadžment plan, odmah pokrenuti mogućnost otkupa prostora koji se pojave na slobodnom tržištu, odmah ih dodijeliti tradicionalnim obrtima jer imaju pravo prvo kupa. Prema tome, to mogu riješiti jer sve ide na pravo prvo kupa sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju i to nije nikakav problem. I to sve pametni ljudi u zaštićenim cjelinama na svijetu već rade. Odmah daju te prostore bez naknade tradicionalnim obrtima. Odmah putem tradicionalnih dućana plasiraju tradicionalne proizvode i onda na Stradunu nemate razno razne uvozne đinđue nego imate ono što vuče čitavu tradicionalnu privredu i tradicionalnu ekonomiju na selu. Ne otvarate druge gospodarske sadržaje nego radite upravo to. I na taj način pokrećete čitavu zajednicu još jedanput. I na taj način dolazite do onog cilja kojeg strategija propisuje da baština stvarno u održivom smislu bude resurs gospodarskog razvoja. Recimo ne srušite u proračunu Ministarstvo kulture pripremu za europske fondove na jedan milijun kuna a istovremeno upumpate 6 milijuna kuna u neprofitne medije. u neprofitne medije. 6:1 vam je omjer sredstava koji se koristi za pripremu projekata za obnovu baštine iz fondova Europske unije u odnosnu na ono što se daje neprofitnim medijima bez ikakvih obaveza objavljivanja o javnom interesu 6 puta. Istovremeno dolazite s ovim zakonom i pokazao sam vam zbog čega. Zbog prostora gdje se želi graditi. Pa Cvjetni trg je mala beba prema ovom što se može desiti u zaštićenim …/Govornik se ne razumije./… Dubrovnika s bilo kakvom gradnjom. 500% su stroži uvjeti i 500% je to onemogućenije jer ih tretiraju međunarodne konvencije. Kako je glasan HNS bio kada se radilo o Cvjetnom trgu, kako su protestirali a pogledajte sada. Govorilo se o zaštićenoj cjelini, o ovom svemu, uništavanje javnog interesa. A sada je odjedanput javni interes da o tome nema sveze nevladina udruga sa time nego da s time upravlja gradonačelnik sukladno važećim prostornim dokumentima i Zakonima o građenju. Kako smo uspjeli to ispolitizirati i kako nam se to nije uspjelo desiti 60 godina. Ne može me nitko uvjeriti da novci nisu uvjereni za krpanje proračuna. Ne može me nitko uvjeriti ako smo htjeli već postići dodatnu transparentnost u javnoj nabavi da to nismo mogli riješiti aneksiranjem ugovora. I ne može me nitko uvjeriti da je ovaj način upravljanja prirodan kako to kaže gospodin Radoš, stvarno ne znam gdje je to pročitao. Ali stvarno ja da sada sa pozicije oporbe vas previše ne podučavam pa moguće je da o tome ne znam niti dosta, pogledajte dopise svih strukovnih udruga, pogledajte dopise svih dotijedne strukovne udruge. Nađite mi kolegice i kolege jednog jedinog stručnjaka koji je podržao taj zakon. Hajde nađite mi i jednu instituciju u Hrvatskoj i šire koja smatra da je ovo poboljšanje, neka mi gospodin Radoš nađe nekoga da se on i ja politički ne nadmudrujemo oko toga. Hajmo spustit to na stručnu razinu. Ništa drugo ne predlažem. I onda se tu propisuje nepokretna kulturna dobra. Šta će bit sa ostalim nepokretnim dobrima Dubrovačke Republike nakon ovog zakona. Šta će bit sa potezom od Prevlake do Neretve i do vrha Pelješca? Tko će to financirati? Ne znam. Ja znam da je gradonačelnika Dubrovnika briga, da ga baš briga. Meni je to potpuno svejedno i potpuno jasno. A je li moguće da je to vama svejedno? Je li moguće da ćete stvarno jednog dana doći sa nacrtom kontroliranje gradnje unutar zidina i da ćete se usuditi reći da, ovo je kontrolirana gradnja, stručno provjerena i provedena i raspisan međunarodni natječaj. Dajte mi nađite i jednu cjelinu takve vrste u svijetu di je to napravljeno? Jednu jedinu. Znate, kad netko pomisli da sve kreće s njim i da prije toga nije bilo ništa kao što misli gradonačelnik to prije ili kasnije tome dođe kraj. Ta osoba to prije ili kasnije shvati bilo na izborima, bilo na sudu. Znate koji je jedini problem kod društvene baštine? Što je šteta nepopravljiva, što je šteta koja nastane više nikad ju ne možete dovesti u prvobitno stanje. Početnica očuvanja baštine. Ako nisi apsolutno siguran bilo u postupak rekonstrukcije, bilo u postupak rehabilitacije, bilo u postupak konzervacije, bilo u pokušaj intervencije ne radi, ne radi. Zato između ostalog nisu konzervirani i prezentirani nalazi na splitskoj rivi jer se do kraja, nije se moglo razjasniti o čemu se radi i zato što se smatralo da će ih zemlja i budućnost sačuvati za nove generacije jer smo znali onda da svijet ne počinje sa nama nego a će jednog dana, kolegice i kolege biti pametniji. Ako prođe ovaj zakon otvara se mogućnost da oni koji dolaze iza nas ne budu imali tu mogućnost i to je najveća opasnost ovog zakona. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Mesić, ovim zakonom Republika Hrvatska izlazi iz financiranja obnove kulturne i spomeničke baštine grada Dubrovnika. Financiranje te iste obnove cjelokupne spomeničke baštine Republika Hrvatska prepušta gradu Dubrovniku, a grad Dubrovnik je jedinica lokalne samouprave koja koja ne pokriva cjelokupno područje bivše Dubrovačke Republike, odnosno područje koje je ovim istim zakonom dato u nadležnost Zavodu za obnovu Dubrovnika i dužnost je Zavoda tu istu spomeničku baštinu obnoviti. Prema tome, nije mi jasno kako će grad Dubrovnik sredstvima gradskog proračuna financirati obnovu spomeničke baštine od Konavala, Župe, dubrovačkog primorja i Pelješca, odnosno Stona i cjelokupnog prostora za koje je obveza Zavoda za obnovu Dubrovnika financirati spomenute, obnovu te ugrožene spomeničke baštine. Prema tome, s jedne strane Republika Hrvatska ubire od te iste imovine značajna sredstva od PDV-a, negdje na razini oko petnaestak milijuna kuna godišnje. A s druge strane ovim zakonom izlazi iz obveze financiranja, odnosno sufinanciranja takve obnove. Tako da vi ovim zakonom ne samo da šaljemo poruku stanovnicima Dubrovnika da ta kulturna i spomenička baština neće biti održavana na isti način već jasno šaljemo poruku da ostali spomenici kulture na području bivše Dubrovačke Republike neće biti održavani zato temeljem ovog zakona više neće postojati izvor prihoda. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Jasen Mesić. **Mesić, Jasen (HDZ)** Na žalost kolega imate pravo. I često nam se prebacuje da nismo konstruktivni i da ne dajemo prijedloge kako neke stvari treba u smislu kulturnog menadžmenta i održivog razvoja postaviti, a evo upravo sam dao prijedlog i način kako to jedino u budućnosti može financirati, kako na isti način sačuvati kulturni identitet, kulturni spomenik kao fizičku pojavu u prostoru i kako na njega prezentirati i privući druge djelatnosti da se ostvari dodatna zarada a da niste gradili nikakav prostor i da niste intervenirali građevinski u to područje. Ovo da se država izvlači iz financiranja jako je žalosno pogotovo zato što to ostavlja u situaciji koja ostavlja. Pa i sama gospođa Bonačić kaže i točno da još 50% plana prvotnog plana Zavoda vezano za seizmičku sanaciju nije realizirano. I kad se ovdje kaže najviše 50%. To znači da može biti 30%, da može bit 20, da može bit 5%, da može bit 3% koje će grad eventualno ovisi o mogućnosti grada. Tako je, ovisi kakve će biti volje gradonačelnik, kako će mu past grašak taj dan, kakva će bit konstelacija zvijezda ili koliko će mu to biti u interesu. U tome između ostalog i je problem. Ja nemam nikakvog posebnog interesa zašto ovo toliko zdušno branim osim dubokog stručnog uvjerenja. Apsolutno sam u to siguran što govorim. Apsolutno sam u to siguran što govorim. Na kraju krajeva tako sam se i ponašao dok sam radio u službi zaštite. I mogu vam govoriti desetke i desetke primjera kako bi to trebalo učiniti.

telefonskih poziva danas. Evo ja sam imala maloprije i to iz Zavoda za obnovu Dubrovnika. Pa su mi rekli kad se radi o onom Zakonu o građenju što ste rekli da je to usklađivanje sa Zakonom o građenju. Govorimo o obnovi, ne govorimo o novoj gradnji, govorimo o obnovi i svaki projekt obnove treba građevinsku dozvolu. Da li ste vi kao ministar što napravili na tom planu da bude drugačije no usklađivanje sa Zakonom o građenju? Druga stvar, ja vas razumijem da bili ste ministar kulture i da kažete sam da branite struku, ali u tom žaru obrane struke mislim da mašta vam radi. Stvarate jednog gradonačelnika kao nekakvu ikonu, omnipotentnu ikonu. Međutim, ja vam moram reći, ja ne branim njega, ja nisam u dubrovačkom dogovoru ali vaša stranka je. Da li ste pitali vašu stranku za to? Hvala lijepa. I još jedna stvar, za vrijeme kada je grad vodila vaša stranka bilo je intervencija u prostoru unutar zidina. Da li znate za to?

Što se tiče, ako mislite na slučaj Radeljak i ovo, jeste na to mislili? I drugi završili su na sudu nekoliko od njih s mojim potpisom. Pa ja sam niz raznoraznih gradonačelnika poslao na sud zbog takvih stvari i privatnih lica i to potpisao i prijavio gdje je trebalo prijaviti. Što se tiče građevinske dozvole, se tiče građevinske dozvole, dakle što se tiče obnove kulturnih dobara ukoliko intervencije ne prelaze određeni opseg nije potrebna građevinska dozvola. Dozvolite, reći ću vam. Građevinska dozvola Građevinska dozvola je potrebna samo u strukturalnim izmjenama objekta. Međutim, kada se pozovete na prostorne važeće prostorne propise i zakone o gradnji i ne navedete samo u smislu obnove i intervencije na kulturnom dobru nego tu predvidite i u prostoru onda je jasno da se taj zakon odnosi na ovo što je ispravno kolegica iz zavoda rekla. Ako pak u članku ti zakoni ne dolaze iz Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i ono što je iznad tog zakona, a to je Međunarodna konvencija gospodin predsjednik je pravnik on to dobro zna da je Međunarodna ratificirana konvencija izvan domaće legislative, ako to ne piše onda ostaje na ovom i stvara dubioze. Napišite to tako i onda ću prihvatiti vaš argument. Kad bi to tako stajalo prihvatio bih. Na kraju krajeva vjerojatno će sutra upravo biti jedan takav amandman pa možemo zajedno za njega takvoga glasovati. Hvala. Hvala i vama. Poštovani zastupnik Jozo Radoš, replika. **Radoš, Jozo (HNS)** Kolega Mesiću vi kažete da onaj tko ne politizira, opet ja o tome, da će se pozivati na strategije, na planove pa i na zakone. Pa ja se cijelo vrijeme kolega Mesiću pozivam na Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, na njegov članak 35. vrlo jasno i opetovano koji kaže da se određeno javno dobro u općoj uporabi može dati na upravljanje ustanovi koja je osnivač ili vlasnik jedinica lokalne samouprave što u ovom slučaju nije tako, članak 35. toga zakona. A članak 39. toga zakona kaže da se raspolaganje nekretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave može samo dati temeljem javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni. Ja vam to uporno govorim. I ako ti stručnjaci na čiju se potporu pozivate ne znaju te zakone onda bi vi kao politički djelatnik to trebali znati i reći im da je stanje koje se tamo događa protuzakonito i da se ono treba promijeniti. Ali naravno, vi očito to njima ne govorite nego govorite ono što njima odgovara, ne upozoravate ih da se radi o protuzakonitom stanju pa valjda zbog toga i dobivate taj broj tih vaših sms poruka što li već dobivate potpore. A bilo bi dobro da ljudima kažete da je stanje protuzakonito i da se treba promijeniti. Govorite o devastaciji, ovdje se radi o upravljanju. O kakvoj vi devastaciji govorite? Kakve su paralele koje povlačite sa Cvjetnim trgom i opet u sasvim krivom kontekstu spominjete HNS. Uostalom, gradonačelnik grada Dubrovnika je ovo imao kao dio svoga programa, predizbornoga programa za lokalne izbore i dobio je te izbore. Zar to ništa ne govori o građanima koji su podržali gradonačelnika uključujući i ovaj dio njegovoga programa? **Leko, Josip (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Jasen Mesić. Mnogi su gradonačelnici kontra protesta HNS-a dobili izbore i imali određene projekte gdje je HNS danima prosvjedovao sa grupama građana protiv tih projekata pa su svejedno gradonačelnici dobili izbore pa će povijest procijeniti da li su bili u pravu. Evo dozvoljavam da je HNS neki put i bio u pravu. Tako da ne bi ispalo da imam nešto posebno protiv HNS-a samo me jako čudi da u gradu i u cjelini koja je tri puta manje zaštićena HNS misli da je to kulturocid a onda u gradu kojeg tretiraju međunarodne konvencije HNS misli da to nije kulturocid. Kamo smo avanzirali. Samo se gradonačelnik promijenio, samo onaj predznak se promijenio i odjedanput nema nikakvih problema. Zašto se pozivam? Zato što vam kažem da ne možete naći ni jednog stručnjaka što govori da je ovaj zakon dobar. Ako mislite da ga treba nadograditi i u ovom smislu kao što vi kažete, napravite tako, napravite tako. Ne trgujte s nečim što niste ni stvorili, što je naslijeđeno i što bi trebali prenijeti dalje. Nemojte to raditi. Nemojte dozvoljavati u Zakonu da se može intervenirat u prazne prostore u cjelini. Evo da vam pojednostavim. Zašto vam to treba u Zakonu ako ste za očuvanje baštine, šta hoćete s njim? Od kuda vam u skladu sa zakonom dajte molim vas a istovremeno ćete vi imenovati upravu tog zavoda koji će onda odlučivat dal to valja ili ne valja. Svašta. Reiner, replika. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa uvaženi zastupniče Mesić, svima je jasno o čemu se radi, i vama je jasno i meni je jasno i zastupnicima koji drugačije misle je jasno, samo naravno pravimo se da nije jasno, pravimo se da ne znamo da nikome nije smetalo 62 godine, od 1952 godine kad je društvo funkcioniralo međutim kad je društvo obavljalo svoju funkciju zaštite spomeničke cjeline i kada je time oslobađalo grad da ne treba trošiti novce sve je to bilo u redu. Međutim, kad su primanja društva postala znatna sve većeg broja turista onda naravno je najedanput i porasla pohlepa lokalne vlasti za još jednim izvorom prihoda i to je jedan razlog i svi znamo da je to jedan razlog. Drugi važni razlog je mogućnost da se opet intervenira u praznim prostorima u cjelini i da se nešto gradi, dobro ili loše ne ulazimo u to, i treći razlog opet svi znamo da će sadržaj koji se tamo gradi naravno neće biti i koji će se otvarati neće biti tradicionalni obrti i sve ono što ste vi lijepo idealistički rekli nego će biti birtije i ugostiteljski sadržaj a znamo da će se to dogoditi. Svi znamo i svjesni smo toga. Hvala lijepo. nažalost. Evo nisu kolegice i kolege imali vremena pročitati strategiju koja piše na web stranici Ministarstva kulture di to lijepo sve piše, i Ministarstvo kulture i ja zahvaljujem na tome jer je to objavilo na web stranici što je prilog da evo i netko tko s time se nisu baš bavili u životu, pogledaju koji su zapravo uzvisi kud bi trebalo ići. Činjenica je da se ovdje zapravo sve radi radi novaca, radi toga da se pokrije proračun, radi toga da se dođe u mogućnost da se upravlja prostorom na najrazličitije načine. Činjenica je to da možda mnogi ili neki u gradu Dubrovniku su zainteresirani za te prostore, vidit ćemo tko će ih sve dobiti na koji način, to će biti interesantno promatrati i tko će sve biti zainteresiran da na taj način prihoduje. To naravno s nikakvim javnim interesom nema veze, nego sa grupom pojedinaca koje će tamo moći i ostvariti i svoj dodatni privatni interes. I to je ogroman problem koji nas čeka. Prije ili kasnije će nam se stvarno pojaviti takvi projekti gdje će netko navodno sukladno sa zakonom formirati neku komisiju koja će reći da ovo je projekt baš treba tu unutar zidina i to ćemo na neki način napraviti. Ali znate šta kolega? Jako mi je drago da li baš ni jedna primjedba niti jedne stručne udruge nije prihvaćena. Baš nijedna. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa kolega Mesić, vaša rasprava me potaknula na nekoliko pitanja na koja bih volio da mi odgovorite. Mislim jako su lijepe vaše zamisli koje ste iznijeli zaista mogu reći da su neke na mjestu. Ali onda me zanima zašto ih niste i proveli dok ste i bili ministar. Druga stvar vam je dakle kad pričamo o nekretninama na Stradunu, ja ne znam da li znate koliko vrijedi nekretnina na Stradunu pa neke čak i po pravilu prvokupa. Ja mislim da si ni jedan tradicijski obrtnik to ne može priuštiti kolega a kamoli onda da bi kako ste vi rekli proizvodili …/Govornik se ne razumije./… i od toga možda otplaćivao neki kredit koji možemo mjeriti ne u milijunima kuna nego možda nego možda i milijunima eura. Spomenuli ste anekse ugovora. Ja se grozim kad to dolazi iz usta HDZ-ovaca jer znam kako ste vi sa aneksima ugovora prali novac, kako se novaca tu još dodavalo itd. Prema tome, to kada čujem iz usta HDZ-a to je nešto strašno. Druga stvar koju bih vas volio pitati, a čije su zidine Dubrovnika vlasništvo? Da li je to vlasništvo neke udruge, da li se tu nešto nekome otima ili je to vlasništvo grada Dubrovnika, građana grada Dubrovnika i građana RH? Da li je novac Da li je novac koji se proizvede nekim djelatnostima, znači eksploatacijom tih zidina da li je on javni novac ili je nečiji privatni novac. Pa ako ćemo tako govoriti a zašto onda ne bi recimo jednom KUD-u u Osijeku dali da eksploatira Tvrđu recimo u Osijeku, Tvrđa također ima ostatak zidina pa nek ih eksploatiraju. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Jasen Mesić. **Mesić, još jedanput me etiketirate generalizirajući i na mene gledate dok kažete da je netko prao novac, pričekat ću da vam prođe mandat u Saboru i tužit ću vas. Nemojte to raditi. Ja nisam niti jednu kolegicu niti kolegu ni iz HNS-a ni SDP-a na taj način prozvao. Nemojte etiketirati generalno, ta vremena u Europi su prošla '45. Ja vas cijenim i kao zastupnika i kao kolegu i dobri smo kolege, ja vas stvarno lijepo molim da ću poduzeti te korake. Molim vas. Što se tiče mog rada ko ministra, što se tiče mog rada u službi zaštite sa nepunih 30 godina sam bio izabran u Svjetski komitet UNESCO-a sa najvećim brojem glasova za zaštitu podvodne kulturne baštine. Nikakve stranke vam tamo ne pomažu. Ne znam koji to dio ste me točno htjeli pitati što sam poduzeo ili nisam poduzeo, na kraju krajeva zaštita baštine je stalni proces i to nije toliko jednostavno. I ja shvaćam da ni jednom gradonačelniku nije lako upravljati gradom koji je sam po sebi spomenik. Ja znam da tradicionalni obrt ne bi izdržao najam, zato kažem, zato sam predložio da kupi grad i da da besplatno tradicionalnom obrtu pod uvjetom da ima samo tradicionalne … To je zapravo način gdje ćete vrlo brzo moći ispod radara EU, ako se tako mogu izraziti, zapravo poticati tradicionalne obrte. Prije toga ih morate registrirati, upisati u Registar zaštićene kulturne baštine jer će to biti jedini način da ih stimulirate sredstvima da opstanu, a radi zaštite kulturnog identiteta, tog identiteta koji je proizveo taj Stradun i te zidine. Razumijete? Ćete morati to štititi inače ćete dobiti grad Kulisu što je zapravo glavni problem zaštite baštine takvih cjelina, ne samo Dubrovnika. **Leko, Hvala lijepa. Idemo dalje u raspravu pojedinačnu zastupnika. Na redu je poštovana zastupnica Mirela Holy. Nema je, gubi pravo rasprave o ovoj temi. Poštovani zastupnik Branko Bačić. Izvolite. e sad… … /Upadica Mesić: A na ekranu je Reiner. Kako vi kažete mi ćemo vas slušati./ … Nema druge, nemate drugog ni izbora. Gospodin Branko Bačić.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani gospodine zamjeniče, poštovane kolegice i kolege. Evo, nakon prvog čitanja zakona koji je bio, čini mi se početkom rujna, u 9. mjesecu i evo, ove poslijepodnevne rasprave, ja još nisam čuo iz Ministarstva kulture koji su razlozi naveli predlagateljicu Vladu i Ministarstvo kulture da u Hrvatski sabor predlože ovaj zakon? Ja bih želio čuti koji su razlozi, koja je to ocjena stanja takova koja nalaže da Hrvatski sabor usvoji ovakav zakon? Pa onda postavljam pitanje Ministarstvu kulture je li razlog donošenja ovog zakona zbog toga što se neadekvatno, nekvalitetno, nezadovoljavajuće održava spomenička baština grada Dubrovnika i prostora oko oko grada Dubrovnika, područja bivše Dubrovačke Republike. Je li to razlog? Ako je to razlog, zbog toga što RH, Vlada RH nisu zadovoljne stanjem dubrovačkih zidina, dubrovačke spomeničke zakon, onda bi takav zakon svi mi trebali podržati. Ali to nije točno jer bi nas demantiralo stanje dubrovačkih zidina, način na koji je uređen Sokol grad u Konavlima, način na kojim se, pristup uređenju stonskih zidina i svi oni drugi projekti koje Društvo prijatelja dubrovačke starine realizira u proteklom periodu. Prema tome to nije razlog. Koji bi onda drugi razlog bio? Je li drugi razlog to što društvo netransparentno, protivno zakonu raspolaže sredstvima koja ubire na tim istim iskorištavanjem, uporabom te iste spomeničke i kulturne baštine grada Dubrovnika? Je li to možda razlog? Ako je to razlog, onda to jasno recite da to društvo ne posluje prema zakonu, da ne poštuje Zakon o udrugama u RH, da ga treba prijaviti, da treba istražiti poslovanje tog društva jer je netransparentno, jer ne radi po zakonu. Pa onda nitko u ovom Saboru neće biti protiv takvog zakonskog rješenja koje bi išlo za tim da se novcem koji se ubire od javne imovine, odnosno imovine grada Dubrovnika, nitko ne bi bio protiv da se onda takav zakon ne mijenja. Ali Gradsko vijeće grada Dubrovnika koje uredno svake godine biva izviješteno od strane Društva prijatelja dubrovačke starine o načinu trošenja i o utrošku sredstava i nikad nije imalo primjedbi i nikad nije iskazalo sumnju oko načina korištenja tih sredstava, je jedino koje bi takvu jednu sumnju moglo iskazati kada bi nakon podnošenja izvješća utvrdilo da se s tim sredstvima ne raspolaže na zakonit način. Dakle, nema niti jednog razloga i Ministarstvo kulture i Vlada nisu podastrli ovome Saboru zbog čega se ovo radi. Pa onda ako i postoje špekulacije pa onda ako i postoje sumnje koji su to pravi razlozi, onda su oni opravdani zbog toga što pravih razloga mi ovdje nismo čuli. Pa onda kada govorimo o tome da ti novci koje Društvo prijatelja dubrovačkih starina ubire raspolaganjem te imovine su očito zapeli za oko dubrovačkom gradonačelniku i htio bi ta sredstva koristiti kao sredstva i prihode gradskog proračuna grada Dubrovnika. Druga stvar koja je također ovdje važna, ovdje se radi o imovini grada Dubrovnika, imovini kojom prema zakonu kao što je gospodin Radoš nekoliko puta spomenuo prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima raspolaže Gradsko vijeće grada Dubrovnika. I ono je raspolagalo tom imovinom. raspolagalo tom imovinom. Dakle, Gradsko vijeća grada Dubrovnika tom imovinom raspolaže i upravo je na prijedlog aktualnog dubrovačkog gradonačelnika mijenjalo ugovor kojega je društvo prihvatilo i taj ugovor mijenjan 2009.godine. i tim je ugovorom utvrđeno da će Društvo prijatelja dubrovačke starine do kraja 2019.godine raspolagati i upravljati dubrovačkim starinama. Ako gradonačelnik ili gradsko vijeće nije zadovoljno ili ima drugačija razmišljanja ili postoje prijepori oko upravljanja tom imovinom onda je vlasno pokrenuti postupak pred Dubrovačkim općinskim sudom, pokušati taj ugovor razvrgnuti. Ali kako do toga nije došlo nije mi jasno ponavljam zbog čega se onda Ministarstvo kulture i Vlada RH stavlja u poziciju da ono siluje zakon koji će u svakom slučaju proći ocjenu ustavnosti i pokazat će da on apsolutno nije u skladu sa Ustavom i to nam je mišljenje svima jasno. Još jedna vrlo važna stvar je činjenica da RH ovim zakonom više neće doprinositi u održavanje Dubrovačke spomeničke baštine, a od te iste baštine od naplate ulaznica koje plaćaju posjetitelji Dubrovačkih gradskih zidina samo s osnova PDV-a na te ulaznice ubire 10 milijuna kuna, a pored toga društvo još za radove koje izvodi plaća državi PDV negdje oko 3 do 4 ili 5 tisuća kuna ovisi o tome koliko u pojedinoj godini društvo je u stanju realizirati radova na održavanju i uređenju dubrovačke kulturne baštine. I još jedan vrlo važan podatak, s obzirom kao što sam rekao ovaj zakon će sigurno prolaziti ocjenu ustavnosti, predsjednik društva je već temeljem Zakon o pravu na pristup informacija zatražio od Vlade RH da mu se dostave očitovanja Ministarstva pravosuđa, Ministarstva uprave i Ureda za zakonodavstvo Vlade RH na prijedlog zakona kojega je u vladinu proceduru uputilo Ministarstvo kulture. Za divno čudo ministarstva ministarstva i Vlada RH nisu dostavili Društvu prijatelja dubrovačkih starina očitovanje pojedinih ministarstava jer kako su naveli to bi narušavalo postupak i proceduru u kojemu Vlada donosi pojedini akt. Dakle toliko o transparentnosti rada ove Vlada kada jednom društvu kojega ovim zakonom uklanjaju sa pozicije održavanja dubrovačkih kulturnih starina nisu u stanju dostaviti očitovanje pojedinog ministarstva u proceduri u kojem je donesen ovaj zakon. Onda se i tu može špekulirati da je možda Ministarstvo uprave da je možda Ministarstvo pravosuđa imalo drugačiji stav o ovim zakonima. U ostalom i naš saborski Odbor za zakonodavstvo je u u prvom čitanju rekao da su sporne odredbe članka 36.ovoga zakona kojemu Hrvatski sabor preuzima ovlasti pravosudnih tijela u RH i da ih do drugog čitanja Vlada treba preispitati. No kako se ništa nije promijenilo nije mi jasno zbog čega je sada i Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora promijenio onaj stav koji je imao na gotovo identičan tekst članka 36.ovog zakona. Prema tome bilo bi dobro da smo i u tom dijelu ostali na tragu očitovanja iz prvog čitanja. Mi smo u klubu HDZ-a predložili da Vlada zastane sa donošenjem ovog zakona, da se prepusti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave koja je upisani zemljišno-knjižni vlasnik imovine o kojoj ovim zakonom odlučujemo da čujemo što o tome imaju reći legalno izabrani predstavnici građana grada Dubrovnika, što oni misle o sudbini imovine koja je u njihovom vlasništvu i koja se mimo njihovog stava, dakle mimo odluka Gradskog vijeća grada Dubrovnika Sabor s njom upravlja ulazi u jedan ugovor koji je apsolutno na snazi i čije razvrgnuće nalaže Sabor kao zakonodavac koji to prema trodiobi vlasti u RH nije vlastan učiniti. Zato bi bilo dobro da počekamo … /Govornici govore u isto vrijeme, ne razumije se./ … gospođo potpredsjednice da počekamo stav gradskog vijeća i Vijećnika grada Dubrovnika.

to su pitanja koja se nameću kada se čita ovaj zakon. Temeljem kojih argumenata se on uopće donosi? Jeli to zato što je društvo loše radilo? Svi kažu da nije, uključujući one koji se zalažu za taj zakon. Jeli financijski neispravno poslovalo, netransparentno? Ni to nije. Svake je godine donosilo svoja izvješća koje je prikazivalo gradskim vlastima, to je svaki put bilo prihvaćeno. Nikad koliko ja znam nije bilo primjedbi niti na financijsko poslovanje niti na funkcioniranje društva. Ako pričamo naravno vrlo zgodne priče o tome da bi trebali biti javni natječaji i treba opet vidjeti i kakav je bio taj rad društva, on je u istinu bio zasnovan na sustavnim istraživanjima i konzervatorskim i arhivskim. I zapravo je društvo okupilo svekoliku hrvatsku znanstvenu elitu sa područja povijesti umjetnosti, historiografije itd., pozivalo je na suradnju eksperkte iz Europe i svijeta, svi su se zahvati temeljili na znanstvenim, na objektivnim spoznajama, provjerljivim programima, realizirali su se uključivanjem vrhunskih specijaliziranih izvođača i nitko nije imao nikada primjedbe da je nešto krivo u tome napravljeno. I sada kada sve to skupa kažemo a koji je onda razlog da se zapravo to društvo oduzme im sve ingerencije i da se sve što je stvarano 62 godine sruši. Interes je prilično jasan samo se možemo praviti da nam nije jasan. Hvala. Odgovor na repliku Jasen Mesić. njegov citat, njegov stav upravo o ovom zakonu i ovom problemu pa kaže: "Vjerojatno nema grada u Hrvatskoj u kojem ne postoji društvo osnovano da se skrbi o zavičajnoj spomeničkoj baštini. Ali niti jedno ni u Zagrebu, ni u Istri, Dalmaciji ni Slavoniji ni izbliza nije doseglo zamah djelatnosti koje već godinama pokazuje Društvo prijatelja dubrovačke starine. Jedinu usporedbu nalazim daleko u sličnim engleskim društvima u kojima se na idealan način spajaju građanska odgovornost, istinsko razumijevanje povijesnih vrijednosti i kulturnog nasljeđa, stručna kompetentnost i trezveno gospodarenje sredstvima koja su im na raspolaganju. Rezultati društva su impresivni i to ne samo u Dubrovniku nego na čitavom njegovom povijesnom prostoru od Sokola i Molunata u Konavlima do Stona koji bi bez konstantne brige i konkretnih konzervatorskih zahvata koje je društvo provodilo ostale samo slikovite ruševine ma kako bile monumentalne. Najiskrenije vjerujem da bi organizaciji model na kojem se razvilo dubrovačko društvo trebalo dobro proučiti na mnogim od tzv. viših instanci te ga pokušati primijeniti u drugim sredinama.". Mislim da je to dovoljno o ovom zakonu rečeno iz najviših instanci hrvatskih povjesničara i konzervatora. Tatjana (SDP)** Hvala lijepa potpredsjednice. Pa kolega Bačiću stalno se pitate koji je razlog uopće donošenja ovoga Zakona. Evo vi ste građevinar, pa ja ću vam spomenuti zapravo da je zakon koji je bio na snazi za Zavod za obnovu Dubrovnika bio je čak iz prošlog stoljeća. da su vrlo često djelatnici Zavoda rekli da oni jednostavno ne mogu nalaze zapravo na blokove u postupanju jer ne mogu raditi po onom starom zakonu koji je bio. I zbog toga je zapravo ovaj Zakon je prijeko potreban bio Zavodu. Kada pogledate samo Članak 18., Članak 18. koji je izmijenjen i u biti omogućava sada njima da rade onaj njihov program seizmičke sanacije. tu znači navedene izmjene su kao rezultat tehničkih specifičnosti i različitosti postupanja u slučaju kada se radi o bloku povezanih građevina. A vi znate da se radi seizmička sanacija upravo po blokovima. I zato kažem ovaj Zakon je potreban Zavodu za obnovu da bi mogao raditi svoj posao, svoj najbitniji program a to je upravo ta seizmička sanacija. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku Kolegice Tatjana vi i ja jako dobro znamo da onaj dio ovoga Zakona koji ide za tim da se poboljša i olakša rad Zavoda nije upitan. Ali to nije glavna poruka ovoga Zakona. To je samo jedan …/Govornik se ne razumije./… koji će vjerojatno u postupanju Zavodu, u njegovim redovitim djelatnostima koje je imao i do ovog Konačnog prijedloga zakona možda poboljšati, omogućiti će mu da lakše radi, da lakše održava onu ugroženu spomeničku baštinu Dubrovnika. Ali to nije, to nije glavna svrha donošenja ovoga Zakona. Ovaj se Zakon isključivo svodi na članak 36. I to je jedina svrha donošenja ovoga zakona a to je da se sredstva od naknade koju društvo ubire od korištenja i upravljanja dubrovačkim zidinama uzmu društvu i dadu u cijelosti umjesto 50% koliko je do sada bio slučaj gradu Dubrovniku. Sve drugo što vi govorite i koliko god se trudite obraniti ovaj zakon ne stoji. Ja se slažem da je Ministarstvo kulture trebalo pomoći ako postoje kakvi problemi u protokolu i postupcima sanacije pojedinih oštećenih građevina u potresu iz 1979. za koji je Zavod ovlašten obnavljati. A i to je samo jedan …/Govornik se ne razumije./… uz kažem, ovu jedinu pravu poruku koju ovaj zakon šalje a to je razvlašćenje,

Kažete kolega i spomenuli ste da je Odbor u prvom čitanju imao određene primjedbe što je točno, međutim srž je ostala ista i čak da te dvije odredbe nemamo također također učinak zakona koliko se donese bio bi isti. Međutim i na te dvije odredbe samo državno odvjetništvo i to njegov građanski odjel dalo je svoje mišljenje da nema nikakvih primjedbi na ovakav prijedlog Zakona. Međutim ono što je bitno što vi kažete, danas je u društvu elita i to su i vaše kolege govorile ergo što znači u gradu su pučani i oni nisu očito vama sposobni upravljati onim što su po zakonu dužni. Motivacije su razne i ja ne znam da li ste se ikada založili za ijedno društvo osim onih nekih nogometnih i tako koji raspolažu velikom svotom novca. Dakle, ovaj zakon čime se brani? Samo zakonima. Naime, nesporno je da je grad Dubrovnik vlasnik zidina. Nesporno je i to da te zidine nisu obična stvar, stvar su do neke mjere exstra commercium što znači da samo određena raspolaganja jesu moguća. Ali to čak i ne kako sam kako sam hoće gradonačelnik, čak ne kako hoće Gradsko vijeće, nego onako kako je to riješeno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Morate znati da se čak, da se vlasništvo ne stječe samo ugovorom, nasljeđivanjem ili nekim drugim pravnim poslovima nego čak i zakonom. Prema tome, čak i da nije vlasnik imao bi pravo zakonom steći neko drugo stvarno pravo ukoliko je to volja zakonodavca. I onda u čemu je spor? Zakon o koncesijama, zakon i čitav niz drugih ali koncentrirajmo se samo na Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji govori točno kako se raspolaganje ovakvom vrstom stvari može raspolagati.

Antičević-Marinović kad sam prvo konstatirao da ste na isti članak zakona imali primjedbu u prvom čitanju, a vaš odgovor u drugom čitanju se na to oglušio, na isti tekst članka 36. ovoga zakona. To je jedna stvar. Druga stvar, vi to jako dobro znate samo želite braniti zakon pa to prešućujete. Dakle, ovdje nitko nije društvo nametnuo gradu, a grad je vlasnik. Nitko. Dakle, nije društvo nametnuto gradonačelniku i Gradskom vijeću vi to njima morate dati, nego je Gradsko vijeće koje je izabrano od pučana kako vi govorite i od građana Dubrovnika donijelo odluku na prijedlog aktualnog gradonačelnika koji se danas ne slaže sa svojim mišljenjem od prije četiri godine, danas to je Gradsko vijeće donijelo, utvrdilo prijedlog ugovora između Gradskog vijeća grada Dubrovnika i Društva prijatelja dubrovačkih starina i ovlastilo gradonačelnika da potpiše ugovor. I on je pri punoj svijesti taj ugovor potpisao, a sad mu odjednom mu se ne sviđa to što je potpisao prije četiri godine. I sada kad ne može u normalnoj proceduri koja je predviđena pri dubrovačkim Općinskim sudom tu svoju želju i tu svoju naknadnu pamet promijeniti sad on ovdje forsira preko Vlade RH, siluje ovaj Sabor da donesemo nešto što i vi kao pravnica jako dobro znate da neće proći pred Ustavnim sudom. Poštovana potpredsjednice. Kolega Bačić, vi ste rekli ovdje jasno da novac je očito razlog. Iz cijele diskusije iz svega ovdje što se raspravljalo očito je da je tu bitna podjela i uzimanje tog kolača, tog novca koji se tamo kupi. Ali na žalost to može biti uvod u jednu vrlo lošu praksu, u jednu praksu gdje nije riječ kako je ovdje raspravljano o politikanstvu i politizaciji, nego čisto udar na jedno civilno društvo. Mi se zaklinjemo na jednu stranu kako želimo najveći doseg civilizacije su civilna društva i rad jednog dobrog društva, jedne dobre udruge koja po ocjenama svih meritornih stručnjaka, svih ljudi iz struke njihovoj pozitivnoj i visoko pozitivnoj ocjeni i unatoč tom svemu nastoji se uništiti to društvo odnosno preuzeti upravljanje. A to opet asocira ili može asocirati samo na to da je cilj kontrola, apsolutna kontrola, imenovanje podobnih kadrova i upravljanje preko njih a onda i udar na struku i na sve ono što može, što je donijelo rad te udruge koliko pedesetak godina kako je ovdje rečeno. To je opasno jer se može to prenijeti na neka druga društva. Svako civilno društvo koje eventualno nešto tako dobro radi pa se nekom svidi onda se može težiti i nastoji se da se donese zakon pa onda će on ukinut to i dat to opet nekima podobnima jer ovima nisu po guštu. Obično u civilnim društvima upravljaju ljudi koji nisu podobno postavljeni, nego između sebe izabrani najbolji. Zato apeliram i podržavam ovdje da Gradsko vijeće donese odluku i da Gradsko vijeće se uvažava, a ne prisilno zakonima uredovati na terenu a to je i prilog decentralizaciji sustava. Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Sanader, sve ste rekli. Dakle, društvo je neprofitna nevladina udruga koju čini, čini mi se preko 1000 građana grada Dubrovnika. Ja uopće ne znam tko je član niti Malog niti Velikog vijeća. Igrom slučaja poznajem predsjednika društva iz razloga što je došao na sjednicu Odbora Odbora za zaštitu okoliša i prirode, inače vjerojatno da nije bilo ovog zakona ne bih niti znao tko je predsjednik. Dakle, ovdje isključivo nastupam temeljem načela, a to je da je, a to govori da se gradska starina, gradske starine u Dubrovniku, zidine i sve ono čime danas društvo upravlja održava na najbolji mogući način. I da u ovoj sveopćoj devastaciji kulturne baštine u Hrvatskoj Dubrovnik je svijetli primjer kako se ta baština održava. I ne vidim koji je to sada razlog, ponavljam koji je to razlog vodi Vladu da ide sa izmjenama ovakvog zakona. To mi jednostavno neshvatljivo i ne mogu prihvatiti da se na ovakav način pristupa ovom projektu koji je do sada se pokazao kao najbolji model uopće u Hrvatskoj kada je u pitanju očuvanje kulturne baštine. Nastavljamo raspravu. Potpredsjednik kolega Željko Reiner, izvolite. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa najprije bih htio reći da nije poznato niti u teoriji, niti u praksi civiliziranih pravnih sustava da se zakonom može ukinuti pojedinačni točno određeni pravni konkretni odnos, odnosno ugovor sklopljen između trećih osoba koji je u svakom pogledu sukladan pravnoj regulativi. Dakle, nije protupravan, vrijedi već godinama. I zapravo je pravno nedopustivo raskinuti takav pojedinačni ugovor, jer to predstavlja jedno grubo kršenje osnovnih postulata pravnog poretka svake uređene države. I mi nadam se imamo načelo trodiobe vlasti i onda kad jedna vlast prisvaja sudsku ovlast i ustavno načelo zakonitosti i pravne sigurnosti raskidajući pojedinačni pravni posao to sigurno nije dobro. Jer postoji način da se to napravi. On je bio i spomenut u diskusiji. Postoji nadležni sud kod kojega se može osporiti eventualno ugovor koji je sklopljen i raskinuti. U ovom konkretnom slučaju Vlada RH, odnosno Ministarstvo kulture nije ugovorna strana tog ugovora, a svejedno se ovim zakonom želi raskinuti ovim zakonom želi raskinuti ugovor. Ugovorne strane su grad Dubrovnik i Društvo prijatelja Dubrovačke starine. Prema tome, s kojim pravom tijelo izvršne vlasti prisvaja poslove sudske nadležnosti, a i s kojim pravo mi onda sudjelujemo u toj raboti? Dubrovačke zidine su u zemljišnim knjigama uknjižene kao vlasništvo grada Dubrovnika. Prema tome, sigurno niti Vlada niti Ministarstvo kulture nije ovlašteno da njima raspolaže nego naravno sukladno opet Zakonu o lokalnoj (područnoj) samoupravi to može činiti isključivo Gradsko vijeće grada Dubrovnika. Gradsko vijeće grada Dubrovnika koje je vlasnik dakle nikada nije sudjelovalo u nekoj javnoj raspravi oko donošenja ovog zakona, nikad nije donijelo odluku kojom bi izvršavanje vlasničkih ovlasti nad gradskim zidinama prenijelo na Vladu RH, na ministarstvo ili ili bilo koga drugoga. I sada se želi žurno prije najavljene sjednice vlasnika, dakle Gradskog vijeća grada Dubrovnika, donijeti ovaj zakon i otvoriti još jedan spor koji će završiti onda na Ustavnom sudu i još jedno problematično pitanje koje zapravo ja mislim nikome u ovoj zemlji ne treba i nikome neće koristiti. Što odredbe ovog zakona određuju? One izvlašćuju, nazovimo stvari svojim imenom, odnosno konfiscira se cjelokupna dokumentacija koja je vlasništvo društva koja je stvarana 62 godine tijekom njegovog rada i djelovanja. I sad se postavlja pitanje što to znači cjelokupna dokumentacija? Da li su to projekti, da li su to možda platne liste zaposlenih? I onda sam u današnjoj diskusiji čuo od nekoga tko je zagovarao taj zakon da nije cilj gušiti građansku inicijativu. Pa kako nije cilj gušiti građansku inicijativu kad se konfiscira cjelokupna dokumentacija jednog društva? Pa to znači uništiti to društvo. Ono ne može postojati bez svoje dokumentacije. I nazovimo stvari svojim imenom, ako se želi uništiti dakle društvo koje je dobro funkcioniralo, a svi smo se složili sa time, 62 godine pa nazovimo stvari tim imenom. Nemojmo se skrivati. Tim se zakonom izvlašćuje, odnosno konfisciraju sva temeljem jednog valjanog ugovora zakonito stečena novčana sredstva. Znači otet ćemo društvu i novčana sredstva koja nisu stečena protuzakonito, koja nitko nije osporio način na koja su stečena, a svejedno će im se oteti ta sredstva. Retroaktivno, naglašavam retroaktivno se ukidaju pravni učinci dakle jednog valjano sklopljenog ugovora sa gradom Dubrovnikom. Ugovora koji treba još godinama važiti i koji dosada nije bio sporan tri godine, a sad najedanput kad je društvo počelo imati značajno veće prihode najedanput se otkriva da da je on valjda sporan da bi se naravno dočepalo toga novca. Brišu se zakonito ugovorom i zakonom uknjižena zemljišno-knjižna prava. Sve to se radi bez ikakvog prava na sudsku zaštitu. Prema tome, otkuda onda društvu i pravo na žalbu, pravo na pravično suđenje? Što je sa načelom zabrane retroaktivnosti prema kojem zakon i drugi propisi državnih tijela ne smiju imati povratno djelovanje? Sve to najedanput nije važno, sve ćemo to baciti kroz prozor. Kako na primjer ako se to ostvari će bilo koji subjekt u našoj zemlji se sutra moći osjećati sigurnim i pravno zaštićenim kad zna da ako je danas sklopio po važećim zakonima valjani pravni posao sutra mu taj isti pravni posao može naprosto jednostranim aktom biti bez prava na zakoniti postupak u kojem bi se odlučilo o pravima i obvezama, bez prava na žalbu, bez suda konfiscirati zakonito stečena imovina. Skrećem svima nama pozornost da budemo svjesni svoje odgovornosti, da budemo svjesni odgovornosti da uništavamo nešto što nismo mi stvorili, što su stvorile generacije prije, što je osnovano 1952. godine, nešto protiv koga nitko niti danas nije imao jednu ružnu riječ, jednu riječ prigovora a mi svejedno ćemo to olako uništiti. I zato zapravo želim naprosto apelirati na sve nas. Sutra će očito to biti na glasovanju. Razmislimo oko toga da li uistinu iz bilo kojeg razloga uopće ne ulazeći u to možemo mirne duše i mirne savjesti dići ruku da se uništi nešto što se stvaralo tolika desetljeća što je bilo uspješno, što je činilo samo dobro a sada će to ako tako odluči većina olako biti sve prebrisano kao spužvom i jednostavno učinjeno ništavnim. Mislim da je nad svima onima koji bi digli ruku za ovakav zakon ogromna odgovornost ne pred sobom i ne pred nama, ne pred današnjim Dubrovčanima i današnjom hrvatskom javnošću nego i pred budućim generacijama a ta ogromna odgovornost itekako naravno je nešto čega moramo biti svjesni. Hvala lijepo. Replika Jasen Mesić, izvolite kolega. **Mesić, Jasen (HDZ)** Uvaženi akademiče lijepo ste kao i obično govorili analizirajući ovaj prijedlog zakona ali ne znam možda vam nije upalo u oko da jedna od glavnih promjena ovih zakona na samom početku da se briše riječ ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika. Dakle u svim mogućim situacija se riječi ugrožene briše. Lijepo je rekla gospođa Bonačić da je još ostalo gotovo 50% napraviti samo zavodu od prvobitnog plana što mu je bila dužnost i prije ovih novih obaveza koja se predviđaju zakonom i to je točno. Imali ste analizu da u koju grupu seizmičku grupu spada, imali ste u analizi UNESCO …/Govornik se ne razumije./… to je posebna jedna lista gdje se procjenjuje opasnost za kulturno dobro zbog turističkih aktivnosti. Kod Dubrovnika to nije stalni slučaj. Problem su takozvani pik dani, dakle dani jer se posjeta suzi u dva mjeseca kada su i spomenik preopterećeni. Postoje, Dubrovnik je bio i na listi ugrožene svjetske baštine i to više od deset godina zbog razno raznih stvari, između ostalog i zbog ratnih djelovanja. I sad odjedanput Ministarstvo kulture zaduženo za zaštitu baštine svom silom predlaže brisanje riječi ugrožena. Zašto se to čini? Zašto se ni u prvom čitanju kad smo to upozoravali to nije promijenilo gotovo je neobjašnjivo pa možda vi možete reći nešto više o tome. na repliku, Potpredsjednik Željko Reiner. zapravo toliko toga nepotrebnoga da je trebalo posvetiti veću pozornost onome što je puno važnije. Međutim sasvim sigurno da uklanjanje pojma ugrožene spomeničke baštine je nešto što je itekako važno ne samo iz ovog razloga što ste vi spomenuli da je Dubrovnik, što dobro znamo na trusnom području, koliko je potresa tamo od onog razornog poznatog potresa pa do niza manjih kasnijih potresa bilo itd. Ali nije to samo Dubrovnik. smo i u nekoliko navrata u diskusiji spomenuli Stonske zidine pa mi se vrlo dobro sjećamo nedavno strahovitog potresa u Stonu koji je uništio gotovo važnu spomeničku baštinu a koji slijedom ovog zakona više nitko živ neće obnavljati jer više neće biti društva koje je obnavljalo i stonske zidine ali ne treba zaboravljati ni činjenicu da je zapravo koliko vi vjerujem dobro znate da je sve od iza kneževog dvora zapravo izgrađeno na drvenim stupovima koji su uranjeni u pjeskovito zapravo tlo, močvarno tlo koji vjerojatno su dobrim djelom natruli, zapravo nitko ne zna točno njihovo točno stanje pa već i bez potresa, naravno uz potres puno gore, ali već i bez potresa zapravo su moguća ozbiljna oštećenja tog dijela i naravno da onda itekako treba stvar gledati iz aspekta ugrožene spomeničke baštine ali to je samo jedan detalj koji je izostavljen iz ovog zakona. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Pa ponovit ću vam kolega, kažete da je ovo bezakonje, jedino se zakonom, jedino na ovakav način mogu dakle popraviti nedostaci ugovora koji nije bio u skladu sa zakonom jer tako nešto po našem pozitivnom zakonodavstvu moguće je jedino učiniti javnim natječajem i nitko ne spori da to društvo nije činilo dobar posao ali ne znam kolega odakle takvo jedno nepovjerenje prema građanima grada Dubrovnika, legitimno izabranoj vlasti, njegovom gradonačelniku da nisu sposobni se brinuti o onome kao da su to sve maloljetnici ili maloumnici pa eto nitko drugi ne može nego to društvo. Još ću vam reći da u Europska društva koja se slična, koja se bave baštinom unutar određenih lokalnih jedinica pa i gradova isključivo to rade vlastitim sredstvima, dakle donacijom, prikupljaju sredstva a ne iz imovine grada. Odgovor na repliku potpredsjednik Željko Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Uvažena zastupnice, ajmo od kraja. Prvo ono što ste rekli naprosto nije točno, nije točno da ta društva to rade na taj način isključivo i to jednostavno nije točno. Drugo, ovo društvo nije uopće dobivalo novce od države nikad nego je isto tako prikupljalo novce. Prema tome dakle, to je druga stvar. Treća stvar je na koji način se ako iz bilo kojeg razloga se željelo raskinuti ugovor moglo to učiniti, ma moglo se pred sudom učiniti, zašto se nije pokušalo raskinuti ako to nije želio više grad raskinuti pred sudom. To se nije učinilo. Nije se ni pokušalo učiniti. A priče o tome, doskočice da naravno građani nisu maloumnici i pa ja upravo o tome i govorim. Ali građani, a građani su Gradsko vijeće grada Dubrovnika, oni su njihovi predstavnici, Gradsko vijeće grada Dubrovnika o tome nije nikada niti raspravljalo. I mi ne pričamo o građanima grada Dubrovnika i to i vi i ja znamo, nego pričamo o gradonačelniku, isključivo. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** I sad ćemo nastaviti sa raspravom. Kolega Vladimir Šeks, izvolite. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospođe i gospodo zastupnici. Što je ratio legis ovoga prijedloga zakona, glavne ratio legis, dakle ono što predlagatelj želi postići i zakonodavac da postigne, koja je svrha i cilj da postigne sa ovim prijedlogom zakona? Očito kroz raspravu i predlagatelja i onih koji podupiru ovaj prijedlog zakona, ratio legis je da se uskladi faktično stanje sa, po stajalištu predlagatelja sa pravnim režimom koji je određen po Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, sa člankom 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. i drugim stvarnim pravima. Dopustimo da je tome tako i da je ugovor na temelju kojega Društvo prijatelja dubrovačke starine upravlja i gospodari gradskim zidinama, da nije u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, 35., 39., 391., uzmimo da je tako. Pa i kad je tako, to se ne rješava na ovaj način. To se ne rješava na ovaj način zakonom, to se rješava primjenom i Zakona primjenom i Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, ima još jedan zakon koji se odnosi na zaštitu spomenika kulture. Grad je vlasnik, grad Dubrovnik pa predstavničko tijelo i Gradsko vijeće trebaju uskladiti faktični režim sa pravnim režimom prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Ovako, u ovim stipulacijama doista su suspektne sve moguće povrede i članka 3. Ustava koji govori o ustavnoj vrednoti vladavine prava, članka 4. Hrvatskog Ustava, da je državna vlast ustrojena na čelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast jedino ograničenu pravom na lokalnu i regionalnu samoupravu. Kako je moguće ići sa zakonom kojim će se narušiti temeljno načelo Ustava članka 118. da je sudbena vlast samostalna i neovisna, sa ovim prijedlozima u zakonu članka 36. koji jednostavno nalaže sudbenoj vlasti kako će u konkretnom slučaju donijeti odluku. Pa idemo redom. Ako Društvo prijatelja dubrovačke starine ne preda u posjed gradu Dubrovniku te nekretnine, grad će zatražiti od javnog bilježnika da pozove društvo na predaju posjeda. Ako ovaj po pozivu bilježnika ne preda posjed, javni bilježnik će sastaviti zapisnik u formi javno bilježničkog akta, itd. Pa postoji Zakon o javnom bilježništvu, postoje, određena su prava i dužnosti javnog bilježnika, ne može se njemu nekim konkretnim zakonom nalagati u konkretno određenom slučaju kako će javni bilježnik postupati. Pa onda još k tome da taj zapisnik sastavljen po javnom bilježniku je ovršna isprava u smislu propisa kojima se uređuje ovrha. Pa postoji i ovršni, Zakon o ovršnom postupku. Pa dalje, na temelju zapisnika grad Dubrovnik zatražit će pred nadležnim sudom protiv Društva prijatelja dubrovačke starine ovrhu radi predaje u posjed gradskih zidina, a ovršni postupak je hitan. Dakle, sada i sud je jednostavno, i ovršni postupak su određeni kako će postupiti u konkretnom slučaju. I konačno, šećer na kraju, Zemljišno-knjižni sud će po službenoj dužnosti izvršiti brisanje uknjižbe prava produživanja u korist Društva prijatelja dubrovačke starine, Dubrovnik, Gundulićeva poljana br. 2. Ne piše kat ili prizemlje, upisan na teret te i te čestice, zemljopisnog tijela 6, z.k. uložak 43 kao Dubrovnik. Pa to je za Guinnessovu knjigu rekorda, da se na ovaj način dezavuira načelo diobe sudbene vlasti i samostalnost i neovisnost sudbene vlasti. Dakle, ne može se na taj način raditi, ne može se na taj način raditi. Mnogi su upozoravali, i na odborima su ukazivali na suspektnost nekih odredbi ovog zakona sa stajališta Ustava, i sa stajališta lokalne Europske povelje o lokalnoj samoupravi koju je Hrvatski sabor ratificirao koji je dio hrvatskog pravnog poretka. Mnogi su ukazivali i danas u raspravi su mnogi ukazivali da je vrlo dvojbeno sa stajališta Ustava. Zašto ne pričekati da Gradsko vijeće grada Dubrovnika na sjednici koja je zakazana zauzme svoje stajalište o tome? Moglo se pričekati i da Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji je mjerodavan isto da utvrđuje i raspravlja temeljna pitanja vlasničkih odnosa, zauzme svoje stajalište, to i razumijem da sada postoji neki razlog radi kojeg predsjednik odbora nije baš u situaciji da se zove odbor, ali to ne znači da neće biti ili prekosutra da se taj odbor sazove i da da svoje mišljenje jer su mnogi upozoravali na spornost ustavnih odredbi. Dakle način na koji se to izvodi nije dobar i nije u skladu sa Ustavom, nije u skladu sa procedurom kojom se donosi jedan zakon. Vidite, radi se na isti način kao i 2001.godine kada je tada vladajuća većina promjenom Ustava ukinula Županijski dom, drugi dom Sabora, kada je ukinula ad personem predsjednika Vrhovnog suda RH i kada je ukinula personalni sastav Državnog sudbenog vijeća. Ne može se zakonima raditi na taj način. I doista treba glas razuma saslušati da se odgodi glasovanje o ovom zakonu da se čuje glas lokalne samouprave, predstavničkog tijela lokalna samouprave, neka se i Odbor za Ustav isto raspravi o ovom prijedlogu zakona sa stajališta ustavnosti jer ako vladajuća većina svojom većinom i donese ovaj zakon, budite uvjereni da će sa druge strane Markovog trga jednom velikom brzinom da će taj zakon biti ponovo vraćen nama da ponovo njemu odlučujemo. Ja jasno neću prejudicirati odluku Ustavnog suda ali brojni primjeri, reakcije Ustavnog suda na one razloge na koje smo mi upozoravali na pojedine neustavnosti su se dogodili. Tako da kolegice Ingrid ni govora da bi se moglo raditi o nekom napadu na Ustavni sud. To nije sklono HDZ-u, to je više sklono predsjedniku Vlade Zoranu Milanoviću. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Šeks vidite ugovor iz 2009.godine odnosno aneks ugovora iz 2009.godine je u cijelosti sačinilo Gradsko vijeće grada Dubrovnika ovlastilo i društvo je apsolutno prihvatilo bez bilo kakvih dodataka i intervencija u aneksu ugovora kojega su sačinile gradske službe grada Dubrovnika. A taj aneks ugovora iz 2009.godine oslanja se na ugovor između grada i društva iz 1998., a on pak na temeljni ugovor iz 1969.godine. Dakle taj jedna suradnja između grada Dubrovnika i društva je duga i ona se usklađivala sa društvenim političkim prilikama i prije 1990.i nakon 1990.godine. Prema tome kada se govori o tome nezakonitom postupku ono sigurno nije učinjeno od društva da bi ga se na ovaj način kažnjavalo. I sada se postavlja pitanje, kakva je to pravna sigurno uopće postoji pravnim osobama u Hrvatskoj kada se sa ovakvim zakonom šalje poruka da ukoliko jedna od strana, a u ovom slučaju primjerice grad Dubrovnik nije zadovoljna s nečim što je potpisala da će onda doći do uplitanja izvršne i zakonodavne vlasti koji će takav ugovor koji je sačinjen prema važećoj zakonskoj regulativi i potpisan biti poništen na teret i na štetu odnosno na štetu druge stane u postupku u ovom slučaju Društva prijatelja dubrovačkih starina. Da se ne dogodi situacija kao što je rekao predsjednik Vlade da je ova Vlada donijela stotinjak propisa pa ako ih je i Ustavni sud poništio 4, 5 ili 6, 7 to nema veze to još uvijek govori da je ova Vlada uspješna jer je onih 95 očito bilo u skladu sa Ustavom, a pitanje da li su bila ona nego za njih nije pokrenuta procedura provjere ustavnosti. sada ćemo čuti završnih pet minuta u ime kluba HDZ-a. Hoćete podijeliti vrijeme Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Ja vjerujem da gospođa Ingrid s pravnog aspekta govori opravdano i u najboljoj namjeri, ali onda istovremeno ako želimo promijeniti u ovoj poziciji na ovaj princip moramo odmah mijenjati Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara eksplicite u 2.članku navodi kao jedna vrsta lex specialisa tko je vlasnik kulturnog dobra i popisuje svu proceduru, daje definiciju kulturnog dobra i određuje šta se na njega može i ne smije primjenjivati. Dakle taj zakon bi po meni bio na primjeni jači nego ovaj Zakon o vlasništvu koji ste vi spomenuli. Ali ajde ako je to samo pitanje udruge, posebno govorim vama kolegice i kolege iz SDP-a. Ajmo napraviti ovako, ako promijeniti prvih 5 članaka gdje se briše ugrožena cjelina Dubrovnika, gdje se primjenjuju Zakoni o građenju u cjelini ja ću glasati sa vama za ovo što ste govorili ali to vam neće proći. Probajte to učiniti. Probajte na taj način postaviti stvari i tražiti to od kolege iz HNS-a. Neće vam proći. Imate prvih 5 članaka u kojima se govori da se briše riječ ugrožena i da se primjenjuju Zakoni o građenju unutar spomeničke cjeline. ono, uz ono što je rekao kolega Bačić je to glavni cilj donošenja ovoga Zakona a i to je raspolaganje slobodnim prostorom unutar zidina i raspolaganjem novca od zidina. Prema tome nemojte se pozivati na Zakon o vlasništvima i pravnim stvarima jer to jednostavno nije istina. Problem i kod ovog Zakona što reperkusije mogu biti toliko teške da su nepopravljive. Zato se i kaže za kulturnu baštinu da je neprocjenjiva jer jednostavno više nikada ne možete napraviti istu. Mostarski most koji je obnovljen fenomenalno nakon ratnih razaranja, Mostarski most nije mogao biti više tretiran nikada kao kulturno dobro. I u pisan je na UNESCO-vu listu kao memorabilia, neko kulturno dobro, po kriteriju 6 za razliku od Dubrovnika koji je pisan po kriterijima 2, 3 i 4. Dakle, šteta je toliko nepovratna. Odgovornost svakoga tko donosi ovakav zakon i tko stoji iza njega može biti ogromna da i sada danas je uopće ne možete sagledati. U tome je problem i zato se oko toga toliko borimo. Reperkusije koje mogu …/Govornik se ne potpuna je neistina da nevladine organizacije vani koje se bave zaštitom i koje rade ovako raspolažu samo sa svojim sredstvima a ne vlastitim prihodima i prihodima od lokalne jedinice, uprave i samouprave i države. To je potpuna neistina, barem 10 vam ih mogu danas nabrojati. Najbliži su nam u Italiji, Španjolskoj itd., mogu ostvarivati vlastiti prihod, vrlo često ga ostvaruju, mogu imati kompletne dvorce na upravljanju. Mogu ti dvorci biti i zatvoreni sa posebnim pravom javnosti u pojedinim danima i to se tako radi. Pokušali smo isto tako reći na koji način upotrijebiti ako baš hoćemo sredstva, na koji način sastaviti operativni program i menadžment plan kako stvarno na dugi rok cjelinu Dubrovnika sačuvati i kako ju održati povezanom sa zajednicom i sa nematerijalnom kulturnom baštinom koja je unutar zidina. Bojimo se da ćemo jednog dana možda svi skupa okretati glavu kada jednim dijelom Staroga grada prođemo da to što smo napravili nam se ne vidi. Moram vam reći da sam i ja u karijeri imao krivih procjena. Ima jedan lokalitet gdje mi se tada nije činilo to lošom odlukom, danas pored njega ne mogu proći, ne mogu ga pogledati. Kriva je stručna procjena a potpisivao sam ih po 600 projekata godišnje. A stvarno apeliram na vas, analizirajte prvih 5 članaka, pustite cijelu ovu raspravu vezano za udrugu ako baš na tome toliko inzistirate i pogledajte šta se sa tih prvih 5 članaka izmijenjenih i dopunjenih može desiti u starome gradu. Hvala potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Poštovani kolega u svim raspravama uključujući i ovu zadnju niste, vjerojatno ne znate da je državna revizija za 2010. godinu grada Dubrovnika napisala i uputila da način na koji je na koji je uređeno upravljanje i korištenje gradskim zidinama nije predviđeno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. I državna revizija je preporučila preispitati i promijeniti način upravljanja na način koji je primijenjen Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. To je za 2011. isto tako uočila. Prema tome postoje neke institucije države koje isto tako su ukazale da taj ugovor posebno iz 2009. nije u skladu sa određenim zakonima.

Koliko se ubere godišnje od ulaznica? Isključivo se od toga financira društvo, kupuju i nekretnine, 65 milijuna kuna. Koliko se uloži u same zidine? 5 milijuna. Neka je i više, neka je i više. Daje se i gradu i opet nije to smisao. Dakle, ja ne kažem da oni nisu dobro radili ali vjerujte na ovakav način raditi će se bolje i građanima će biti bolje. Jer 65 milijuna se ubire od ulaznica. Koja su još druga sredstva kojima Društvo raspolaže? Istina je, može biti da tu nešto daje i grad ali nigdje ovakav model nemate. Isključivo iz imovine grada Dubrovnika ide Društvu. I odatle vaš veliki, veliki interes jer više neće biti tako. Mesić. **Mesić, Jasen (HDZ)** A očito se nismo dobro razumjeli. Naime, ja sam rekao da postoje organizacije, odnosno nevladine institucije koje se na potpuno identičan način financiraju. Kompletan scotland heritage vam se, koji pod upravom ima barem 20 fortifikacijski i utvrđenih sustava se financira isključivo na bazi ulaznica, ali isključivo na bazi ulaznica, isključivo na bazi ulaznica i od toga obnavljaju spomenike i ovo. Dakle, isključivo na bazi toga, identičan primjer. Što se tiče koliki je točno iznos koliki se svake godine uloži u zidine ne znam točno koliki je svake godine iznos, ali vam moram reći da su, odmah se pola sredstava odvaja gradu Dubrovniku, a oko više od 20 milijuna kuna godišnje ide za obnovu kulturnih dobara od Prevlake do vrha Pelješca. I završnih pet minuta u ime kluba HNS-a kolega Jozo Radoš. Izvolite. što je već ovdje bilo rečeno. Samo ću rezimirati i odgovoriti na neke stavove koji po mom mišljenju apsolutno ne pogađaju bit problema kojima se ovaj zakon bavi. Sada smo, dakle uz očitu suprotnost ovoga zakona prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima to se potpuno zanemaruje i nakon višestrukog ponavljanja da se taj zakon protivi sa dva članka toga zakona govori se kako je to pravni posao koji je valjan i da se radi o konfiskaciji čak govori kolega Reiner da se radi o konfiskaciji. Jednostavno se zanemaruje bitna činjenica protuzakonitosti jednog posla. Pa zar je protuzakonitost nevažna u ovoj državi? Pa zato se i nalazimo tu gdje se nalazimo i zato gradonačelnik i nije mogao pokrenuti druge pravne mehanizme, jer se u ovoj državi ne poštuju zakoni, jer sudski postupci predugo traju i nakon svih pokrenutih pravnih lijekova lijekova stanje bi ostalo kao što je. To je problem i zato se posegnulo za ovim rješenje za koje se ja slažem da nije najsretnije. Trebalo se riješiti ako je bilo moguće, ali očito nije bilo moguće riješiti u nekom drugom pravnom postupku jer se zakoni ove države teško primjenjuju. Ali to je i logično ako zastupnici ovoga Sabora takvom lakoćom prelaze preko toga da je neko stanje pravno protuzakonito i oni to stanje brane. To se danas ovdje dogodilo. Sad smo čuli malo prije od kolege da je Državna revizija našla još jednu protuzakonitost u ovom pravnom poslu, a to je da je upravljanje dubrovačkim zidinama protivno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Dakle, radi se o jednom protuzakonitom pravnom poslu. I dok mi sa takvom lakoćom preko toga budemo prelazili ne možemo očekivati da će ova država biti pravna. Jer ako se mi tako odnosimo prema tome, onda će se tako prema tome, prema pravnosti, prema zakonitosti odnositi i drugi. Vi bi trebali biti primjer uvažavanja činjenice da je nešto protuzakonito i boriti se protiv toga. Ali kako to nije važno onda se naravno postavljaju i druge vrlo problematične teze pa se ovo što se događa sa ovim zakonskim tekstom što je samo novo način upravnog rješenja uspoređuje sa devastacijom koja je nastupila rušenjem ovdje u Zagrebu. Dakle, to se uspoređuje što jedno sa drugim nema apsolutno nikakove veze. Tu je bilo, dakle rušenje nekakvih spomeničkih cjelina ili nekakvih urbanih prostora. Ovdje se radi tek o jednom novom načinu upravljanja. Zašto bi taj način upravljanja doveo do devastacije. To je samo pretpostavka koja apsolutno na ničemu ne počiva. I ako se nema povjerenja u legalno izabrana tijela, u institucije ove države, a gradonačelnik jednoga grada je institucija ove države kojoj treba pomoći da se izgradi ne kao osoba, nego kao institucija šta onda možemo očekivati. Ima se povjerenja u udrugu građana koja posluje po vrlo labavim propisima, a nema se povjerenja u instituciju gradonačelnika koji je dobio mandat od građana toga grada. To je jedna dakle vrlo, vrlo čudna situacija. Govori se o tome da će svi ostali dijelovi dubrovačke starine izvan područja današnjeg grada Dubrovnika ostati u totalnoj nebrizi. Pa zar ova država ne postoji, nema neke institucije koje se time trebaju baviti. Čemu taj strah? Ova država treba imati snage i njene institucije, Ministarstvo kulture i ostale institucije uključujući i ojačani Zavod za obnovu Dubrovnika koji je silom, odnosno sticajem okolnosti postojanjem te udruge zapravo bio marginaliziran da će biti u stanju da to čine. Dakle i onda se govori o tome kako je ovdje u pitanju novac. Naravno novac, ali novac samo kao sredstvo očuvanja baštine i dobroga upravljanja. Prema tome, mislim da argumenti koji su izneseni protiv ovoga zakona apsolutno ne stoje od toga da se ne uvažava protuzakonitost sadašnjeg stanja do ovih argumenata koji su apsolutno deplasirani. Hvala lijepo. Kolega dakle ponavljate i s tim se ne mogu drugo nego ponovo složiti da se nastoji ovim zakonom upravo uskladiti i dovesti ovo bezakonje i nezakonite stvari i uzdignuti na zakonitu razinu. Međutim, ja ću ponoviti i ovo. Je li, koje je to društvo koje se bavi zaštitom spomeničke baštine, kupuje dakle od tih novaca, od prodaje. Ima toliko novaca. I ja ne kažem da tamo ne stoji elita i ne radi elita, ali s tim sredstvima možemo mi dovesti i svjetsku elitu. Jedan koji je neobrazovan može tim novcima dovesti najveće umjetnike i majstore svog zanata. Ali se kupuju zgrade. Ja ne znam je li to normalno, kupuju zgrade, pa nekoliko zgrada, pa poslovni prostori, pa se to iznajmljuje, pa se onda postavlja pitanje koja je i prava svrha toga i da li onda vlasnik nema pravo reagirati na to.

da je faktični režim upravljanja, korištenja i raspolaganja dubrovačkih zidina od strane društva da nije u skladu ili protiv Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Ali zato postoje drugi mehanizmi, zato postoji mehanizam sud, da ona strana koja drži da je nezakonito stanje po ugovoru da reagira prema sudu, a postoji i Ministarstvo uprave i Ministarstvo pravosuđa koje je moglo po pravu nadzora ukazati da je određeni ugovor koji je sklopila jedinica lokalne samouprave da nije u skladu sa zakonom. Dakle, ja plediram zato da se ne ide na način na koji se ide da se ako se možemo naći danas da se u raznim jedinicama lokalne i regionalne samouprave da su neki pravni akti, neki ugovori da su u neskladu ili protiv određenih zakona. Zar bi onda trebalo ići uvijek zakonom da se dovede u sklad sa zakonom jedno faktično stanje? Ne ide se, ovo je jedinstveni slučaj. Ja ne znam slučaj da se išlo sa, da je jedno faktično stanje po stajalištu Vlade u neskladu sa zakonom i da se ide onda sa promjenom zakona. **Zgrebec, Dragica Kolega Šeks ja se u svemu što ste rekli slažem sa vama, osim što postoji jedan mali problem, a taj problem je neefikasnost hrvatskog pravosuđa. Kad pokrenete jedan takav postupak onda on traje 15 godina jel'. 15 godina se događa daljnja nelogičnost, daljnja deformacija u upravljanju važnim javnim dobrom, to je problem. Da imamo uređeni pravni sustav i da poštujemo zakone i da imamo efikasne sudove onda bi sigurno sudski postupak bio najbolje rješenje. gospodin Gjurković došao sa nalazom Državnog ureda za reviziju vezano za financijsko poslovanje grada Dubrovnika. Vjerojatno niste zaboravili da društvo prosljeđuje gradu Dubrovniku 50% sredstava. Pa bi mene interesiralo je li se taj nalaz Državnog ureda za reviziju odnosi na onih 50% sredstava, a što nije malo, to je negdje oko 19 milijuna kuna bilo primjerice prošle godine, kojega je grad uprihodio na način da mu je sredstva transferiralo društvo. Mene interesira da li se možda ta opaska Državnog ureda za reviziju odnosi na ta sredstva, a ne na ona sredstva kojima društvo raspolaže temeljem ubiranja kuna, temeljem ugovora kojega je potpisalo sa gradom Dubrovnikom? Inače ne znam odakle kolegici Ingrid Antičević-Marinović podatak o 65 milijuna kuna kad taj se prihod nikad nije ostvario. Najveći prihod koji je društvo ostvarilo je je 2012. godine 48 milijuna kuna. Ja imam točne te prihode. Od toga je PDV plaćen na iznos od 10 milijuna kuna, društvu je ostalo 38 milijuna kuna, od toga je polovicu podijelilo sa gradom, dakle 19 milijuna kuna gradu, 19 milijuna kuna društvu i društvo je od 19 milijuna kuna 14 milijuna kuna uložilo u obnovu dubrovačkih starina a 5 milijuna kuna odnosi se na plaće 40-ak zaposlenika koji tijekom godine turističke sezone naplaćuju karte za obilazak zidina i sve one druge aktivnosti koje društvo jasno ima u svom poslovanju. I o tome uredno obavještava i te izvještaje doprinosi Gradskom vijeću. **Zgrebec, Dragica Kolega Bačić moguće je da je ono što bi bilo nepravilno u tome i taj dakle transfer dijela polovice sredstava u Proračun grada Dubrovnika makar to zapravo nije vrlo logično zato što u nalazu Državne revizije doslovno stoji način upravljanja spomeničkom baštinom, nije u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Pretpostavljam da se radi o kompletnom postupku. Da li je to samo taj dio ili nije to vam ja teško mogu odgovoriti ali ako je opet se radi o protuzakonitom stanju pa i to treba sankcionirati i riješiti taj problem. I Jasen Mesić, replika. vezano za raznorazna postupanja pa sasvim sigurno imamo još dodatne rezerve kad se …/Govornik se ne razumije./… ovdje. Što se tiče nalaza revizije niste do kraja citirali jer veže se na članak 36. Zakona o zaštiti očuvanja kulturnih dobara i fale 3 zadnje riječi koje možete provjeriti, odnosno 4, koje glase: i druge pravne osobe. Slobodno provjerite pa ćete vidjeti da je to osporeno. Na kraju krajeva o tome se raspravljalo u Gradskom vijeću Dubrovnika 2010. godine gdje se o tome govorilo i gdje je to specificirano. Što se tiče kupovine nekretnina, potrošio sam pola moje rasprave da objasnim na koji način se cjelina dalje može čuvati i razvijati. Sve nekretnine su kupljene unutar cjeline. Najveća nekretnina koja je kupljena za gotovo milijun eura je kupljena za potrebe grada Dubrovnika jer je bio pritisak da će je kupiti određeni stranci za svoje privatne upotrebe. Na Širokoj ulici se radi o nekretnini. Možda gospođa Bonačić zna. I grad Dubrovnik je uknjižen kao vlasnik, grad Dubrovnik, ne društvo. Prema tome, nije društvo sebi kupilo nekretninu nego ga je kupilo za grad jer je imalo ta sredstva da to može napraviti. Dobro je da je kupilo nekretnine i da ih nije išlo iz grad upravo zbog onog što sam govorio. To je dobro. To je puno bolje nego da je kupio privatni vlasnik, da se može s time dalje to razvijati sukladno strategiji i svime onime što bi trebalo tako da je to pravi put zapravo. To bi trebao raditi grad da ima sredstva ali ako ne, ako je društvo to kupili objekt na širokoj ulici i dalo ga gradu za njegovo korištenje repliku, Jozo Radoš. **Radoš, Jozo (HNS)** Pa zar to vama kolega Mesić, to je uostalom replika kolegici Ingrid, a ne meni, ja o tome nisam govorio. Ali zar je to vama logično da jedna udruga upravlja sa sredstvima koja su u vlasništvu grada Dubrovnika i da ona kupuje neke objekte opravdano i da ih poklanja gradu. Pa zar grad nije taj koji bi to trebao činiti? Pa odakle vam ideja da bi neke moguće deformacije zlouporabe trebale biti veće u gradskoj upravi, dakle u gradskom vijeću i u gradonačelniku, u poglavarstvu nego udruzi, zašto? Mislim odakle taj pristup? Ja pretpostavljam da je ta udruga radila svoj posao korektno kako treba, treba im odati priznanje ali to stanje u kojem se tako važna stvar delegira udruzi sa slobodnim načinom rada a ne legalno izabranim predstavnicima građana, to je stanje koje apsolutno nije prirodno. Ponavljam, to nije logično stanje, to je apsurdno i zato bi grad trebao sam kupovati objekte tamo gdje on smatra da treba i i naravno u interesu grada u skladu sa zakonima itd. Zašto bi deformacije bile veće u radu političkih tijela a mi smo isto političko tijelo nego u radu nekih udruga. Ta teza apropos ne stoji. Ja se s tim ne mogu složiti. Završna obraćanje predstavnika predlagatelja, zamjenik ministrice profesor Berislav Šipuš, izvolite. Hvala gospođo potpredsjednice, poštovane dame i gospodo. Zahvaljujem na iscrpnoj raspravi i držim da je bilo s jedne i s druge strane dobrih rasprava, dobrih misli. Ja bih samo podsjetio na kraju uistinu na onaj temeljne odrednice ovoga zakona. Mnogi su rekli već i zbog čega se donosi, pročitat ću prvo ukratko koje su bili motivi i povodi uistinu za to ali ću dati neke informacije koje se ovdje nisu čule večeras odnosno poslijepodne jer mislim da će i dati jednu punoću u svemu ovome što je danas rečeno. Dakle, ugovor o održavanju i korištenju kompleksa gradskih zidina u Dubrovniku je potpisan između općine Dubrovnik i Društvo prijatelja dubrovačke starine u Dubrovniku 16.04.1969. godine. Dodatak ugovora je potpisan 31.10.1984. godine i ovaj ugovor je stavljen izvan snage ugovorom o održavanju i korištenju gradskih zidina koji je zaključen 30.06.1998. godine opet između grada Dubrovnika i Društvo prijatelja dubrovačke starine. Dodatak 1 ugovoru je potpisan 23.prosinca 2009.godine a dodatak drugi 27.travnja 2010.godine. Ugovor iz 1998.godine kao i njegovi dodaci sklopljeni su protivno tada važećeg zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, osobito članaka 35 i 391 što taj ugovor čini ništetnim temeljem izričite zakonske odredbe. Prije sklapanja ovog ugovora i nije proveden javni natječaj, nije utvrđena naknada u korist vlasnika po tržišnoj cijeni. Dalje, gradske zidine su uistinu javno dobro i to danas čini mi se nitko nije negirao a člankom 35.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima između ostalog je jasno navedeno kome se može dati na upravljanje javno dobro u općoj uporabi. Ovo dobro se može dati na upravljanje ustanovi koja je osnivač vlasnik, tj. jedinca lokalne samouprave. Člankom 391.navedenog zakona je propisan način raspolaganja nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Prema toj odredbi koja je stupila na snagu 1.siječnja 2007.godine nekretninu u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i jedinice lokalne uprave i samouprave, poglavarstva tih jedinica mogu otuđiti ili njom na drugi način raspolagati samo na osnovu javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržnoj cijeni ako zakonom nije drukčije određeno. Odnosno pravni poslovi sklopljeni protivno odredbom ovog članka ništa nisu. Govorilo se danas i o trošku javnih sredstava bez javne nabave i postupka propisanog Zakonom o javnoj nabavi, spominjao se i Ustav RH u kojem članak 52.propisuje 52.propisuje da more i morska obala i otoci, vode, zračni prostor, rudno blago i druga prirodna bogatstva ali i zemljište, šume, biljni i životinjski svijet, drugi dijelovi prirode, nekretnine i stvari od osobitoga kulturnoga, povijesnoga, gospodarskoga i ekološkog značenja za koje je zakonom određeno da su od interesa za RH imaju njezinu osobitu zaštitu na koji dobra od interesa za RH mogu upotrebljavati i iskorištavati ovlaštenici prava nad njima i vlasnici te naknada za ograničenja kojima su podvrgnuti. Sljedeće što bih rekao na kraju da nigdje u ovom prijedlogu zakona ne stoji da se društvo zabranjuje, nigdje ne stoji da društvo ne može i ne mora raditi, nego dapače, društvo bi trebalo dalje raditi ako je društvo volonter. Netko je ovdje spominjao Englesku, Francusku i Bog zna kakve talijanske primjere, ali su zaboravili reći da se radi o zakladama u većini slučajeva a to su drugi odnosi, to je novac u pitanju ovdje. Dalje, društvu je još prošle godine bio ponuđen dogovor u gradu o budućem zajedničkom radu i o suradnji na temelju jednog novog ugovora. Pa ću podsjetiti da je to sve počelo još u travnju 2013. godine gdje je čak utvrđeno na temelju godišnjih izvješća da u zadnjih 5 godina Društvo prijatelja dubrovačkih starina u prosjeku ne troši više od 5 milijuna kuna godišnje na obnovu spomeničke baštine. Pa ipak grad je izrazio spremnost ponuditi tri bitne stvari na kojima je prethodno društvo inzistiralo, da grad Dubrovnik neće komercijalizirati prostore na zidinama bez suglasnosti društva, da grad Dubrovnik iz naplaćenih prihoda svake godine temeljem programa obnove kojeg prihvaća Gradsko vijeće uplaćuje društvu do 20 milijuna kuna za obnove zidina i druge kulturne spomeničke baštine na području nekadašnje Dubrovačke Republike uz napomenu da društvo treba podnositi redovita godišnja izvješća Gradskom vijeću te radove izvoditi nakon provedenog postupka javne nabave obzirom da postaje proračunski korisnik. I da društvo, to je treće, svake godine započinje godinu sa rezerviranih 20 milijuna kuna u proračunu grada Dubrovnika, ali se tamo umanjuje za iskorištena sredstva iz prethodne godine. Unatoč tome što je 5 dopisa slano Društvu prijatelja dubrovačkih starina nikada do tog dogovora nije došlo. Prema tome, isto tako dramatiziranje oko toga da će se nešto graditi na nekim određenim dijelovima u gradu Dubrovniku, ne vidim, a čitao sam jedno 10 puta danas članak 3., članak 4., članak 5. koji se mijenjao, članak 2., članak 3. i 6., pod obnovom prema ovom zakonu smatraju se sve aktivnosti u smislu očuvanja, održavanje i revitalizacije koje podrazumijevaju sanaciju, konzervaciju, restauraciju i rekonstrukciju građevina i prostora unutar spomeničke cjeline, a provodi se prema odredbama ovog zakona, Zakona o zaštiti očuvanja i kulturnih dobara i propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje. Nigdje nisam pročitao o ovim izmjenama ovoga zakona da se govori o gradnji ili o novoj gradnji, a kada bi došlo do toga, pa prvo se nadam da bi se svi ovdje ustali, kulturnjaci prije svega, uključujući Ministarstvo kulture protiv takvog nečega. Prema tome, prejudicirati da se više neće nitko brinuti za Stradun i takve stvari, zaista nije u redu. Što se tiče teških riječi kolege Bačića, o tome da je u toku teška devastacija kulturnih dobara u Hrvatskoj, to jednostavno nije istina. Ima strašnih primjera u ovoj zemlji gdje se prema kulturnim dobrima, rekao bih i materijalnim i nematerijalnim, ljudi odnose strašno, uistinu, ali to ne znači da Ministarstvo kulture i svi zajedno ovdje nećemo brinuti o tome da se to ne događa, uključujući i grad Dubrovnik o čijoj politici kulturnoj imam mnogo kritičkih, naravno, opaski, mogao bih govoriti. Prema tome, držim da uistinu promjene zakona mogu na nove temelje staviti upravljanje gradskim zidinama koji jest javno dobro, prihod koji je dolazio u taj, da tako kažem kasu društva, nije njihov novac, to je ipak novac građana ove Republike, ali i tog grada. Prema tome vjerujem da odnosi koji će se sada postaviti nanovo, iznova da će biti u korist grada Dubrovnika, dapače njegove kulturne baštine i razvoja općenito kulture u tom gradu, a vjerujem i želio bih naravno da Društvo prijatelja dubrovačkih starina nastaviti raditi vrijedno i da pronađu modus vivendi zajedno sa kolegama iz grada Dubrovnika. Hvala lijepa.

da bi nešto bilo javnim dobrom, kao takvo treba biti upisano u zemljišnoj knjizi nadležnog Općinskog suda u Dubrovniku, dakle u zemljišno-knjižnom odjelu. Koliko ja imam saznanje, a mislim da sam u pravu, u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Dubrovniku kao titular u vlasništva upisan je grad Dubrovnik, a ne opće dobro, ne javno dobro. Kao što je pomorsko dobro, kao što su ceste, vode, itd, nego su zidine upisane u vlasništvu grada Dubrovnika. Prema tome to na određeni način baca sjenu na vašu uvodnu premisu da je ovdje javno, da se radi o javnom dobru i da to nitko nije demantirao. To demantira upis u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Dubrovniku i to je vrlo važno spomenuti. Druga stvar, kada govorimo o nalazu Državnog ureda za reviziju, ja pretpostavljam da bi Ministarstvo kulture trebalo onda se itekako u svom uvodnom ili završnom izlaganju, pa i vi osobno na taj na taj nalaz osvrnuti. A ja bih zamolio gospodina Gjurkovića kad je pročitao dio tog nalaza da svima saborskim zastupnicima… … /Upadica se ne razumije./ … Pa evo kažem da se svim zastupnicima, gospodine zamjeniče, podijeli nalaz Državnog ureda za reviziju kad je u pitanju financijsko poslovanje grada Dubrovnika. Mislim da bi imali o čemu pričati gospodine Gjurkoviću.

Ministarstvo kulture nije pisalo taj zakon. Vaša pravna služba nije pisala taj zakon, niste ga vi pisali, nije ga ni ministrica pisala. Vi ste otišli po njega, stavili ste prvu stranicu naprijed i proslijedili ste ga dalje. I potpuno mi je jasno da vam možda nije jasno što piše u prvih 5 članaka. Vrijeme će demantirati ili mene ili vas. Prejudiciram zato što mislim da je o ovim stvarima bolje prejudicirati, zato što će to kasnije biti puno teže promijeniti. Prejudiciram zato što se kao ministarstvo, ako se niste uspjeli oduprijeti ovakvom prijedlogu zakona, nego ste ga pustili zbog stranačkog dogovora ministrice i gradonačelnika, onda mislim da se nećete uspjeti oduprijeti ni onom što će vam doći. Evo, zato prejudiciram. I mislim da je to bolje i nitko ne može reći da nisam upozorio. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo kasnije.